dame i gospodo. Čitajući izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. Materijale ste primili poštom. Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane. Izvješće ste primili na sjednici. Državni tajnik Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Krunoslav Mesarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. **Mesarić, Prije nego što počnem obrazlagati, najznačajnije iz izvješća o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji moram reći da je potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dugo iščekivanu mogućnost podnošenja izvješća kao i svih ovih godina o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2007. godinu, međutim danas je izvješće na dnevnom redu a dogodilo se da potpredsjednica Vlade ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti obilježava početak izgradnje i dodjelu stanova za državne službenike i namještenike u Puli te rješava problem hrvatskih branitelja koji su smješteni u Valovinama. Dame i gospodo saborski zastupnici, očekujem vaše razumijevanje za ovo. Najznačajnije iz Izvješća o provedbi zakona za 2007. godinu. U 2007. godini, trećoj godini provođenja novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005. godine, stabiliziran je sustav sveukupne skrbi za sve kategorije sudionike i stradalnike Domovinskog rata obuhvaćene zakonom. odnosu na prethodni, novim zakonom uvedena su brojna poboljšanja od kojih je najznačajnije vrijedi izdvojiti sljedeća. Uveden je novi pravni institut najniže mirovine za korisnike obiteljske, starosne ili invalidske mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Ne zastarijevaju prava na osnovi smrti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji je počinio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovanjem sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Produžen je rok za podnošenje zahtjeva za status hrvatskog ratnog vojnog invalida na osnovu bolesti, 12 mjeseci od stupanja na snagu zakona kao i za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je umro od bolesti. Određeno je pravo ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata uz odavanje vojnih počasti uz državni trošak, ukinuto je prevođenje braniteljskih prava temeljem diskriminirajućih odredbi prijašnjih zakona. Od svih aktivnosti obuhvaćeni ovim izvješćem kao osobito značajno vrijedi izdvojiti sljedeće. U 2007. godini za 11 tisuća 563 korisnika mirovine isplaćeno je tisuća 805 kuna na ime obveze isplate duga za razliku mirovina iz 2003. i prvih prvih šest mjeseci 2004. godine, odnosno za pripadajuću razliku mirovina nastalu u prevođenju mirovina ostvarenih prema prijašnjim propisima iz zakona iz 2001. godine. U 2007. obavljeno je prevođenje invalidskih mirovina i svih prava na naknadu u plaće na invalidskim mirovinama prema odredbama članka 152., 153. i 154. Zakona o prvima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata iz 2005. godine, naknada plaće zbog nezaposlenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te naknada plaće hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u iznosu razlike plaće koju prima kao zaposlenik i plaće koju bi primao kao pripadnik djelatnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske, a koji su zaposleni na osnovu preostale radne sposobnosti ostvarenih do 31. prosinca 2004. U prevođenju je bilo 42 tisuće 520 korisnika mirovinskih primanja hrvatskih branitelja. Automatskim putem obrađena su 30 tisuća 734 predmeta i to 480 mirovina i 3 tisuće 254 privremene naknade. Od preostalih 11 tisuća 786 predmeta ručno je prevedeno 10 tisuća 938 predmeta, a u 848 predmeta … prava izvršit će se nakon dovršetka postupka pred Upravnim sudom Republike Hrvatske i reviziji prema odredbi članka 32. U 2007. godini na ime prevođenja isplaćena je pripadajuća razlika mirovine za 2005. godinu, 156 milijuna dok je ostalo za isplatiti pripadajuću razliku mirovine za razdoblje 1. siječnja 2006. do 30. ožujka 2007. Razlika za 2006. i prva tri mjeseca 2007. godine u iznosu od 222 milijuna 487 tisuća 31 kunu isplaćeno je ove godine u ožujku mjesecu. U 2007. godini na ime mirovina, mirovinskih primanja hrvatskih branitelja isplaćeno je ukupno 4 milijarde 167 milijuna 982 tisuće i 52 kune. U 2007. godini mirovinu je prosječno koristilo 50 tisuća 561 korisnik, a privremenu naknadu za vrijeme nezaposlenosti koristilo je prosječno 3 tisuće 140 korisnika. Naknadu plaće za vrijeme zaposlenja koristilo je prosječno 235 korisnika, a naknadu plaće u vezi s korištenjem prava na profesionalnu rehabilitaciju koristilo je prosječno 20 korisnika. Na dan 31. prosinca 2007. u isplatu je bilo tisuću 430 korisnika mirovina kojima je mirovina priznata na osnovu Ugovora između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji. A određena prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i to tisuću 92 invalidske mirovine koja je prosječno mjesečno iznosila 3 tisuće 328 kuna i 19 lipa i 338 obiteljskih mirovina koje su prosječno iznosile 3 tisuće

potpisali su 27. ožujka 2007. godine Sporazum o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja sukladno sukladno kojem sveučilišta u okviru svoje akademske samouprave sama mogu donijeti poticajne mjere za upis kandidata. Radi se o kategoriji koje spadaju u Zakon o pravima hrvatskih branitelja a to su branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih i djeca grupe 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida. U akademskoj godini 2006./2007. na Visoko učilište u Republici Hrvatskoj u navedenoj kategoriji bilo je upisano 8 tisuća 160 studenata. Vlada Republike Hrvatske 23. kolovoza 2007. godine usvojila je novi Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje 2008./2011. kojim smo nadogradili prijašnji program a osnovni ciljevi programa su podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za koje postoje potrebe na lokalnim tržištima rada kao i proširivanje njihove formalne naobrazbe sukladno novim tehnološkim zahtjevima i davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji su se odlučili na razne oblike samozapošljavanja bilo samostalno ili okupljeni u zadruge. Sredstva za financiranje programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja za razdoblje 2008.-2011. osigurat će se u državnom proračunu. Navedeni program nastavak je do sada uspješnog Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji se kontinuirano provodio od 2004. godine a kojim je zaposleno u prošlom mandatnom razdoblju preko 7 tisuća hrvatskih branitelja od kojih samo u 2007. 2 tisuće, osnovano je 227 zadruga hrvatskih branitelja koji su prikazali svoja postignuća na na tri sajma. Zadnji je održan 2007. u Zagrebu a prethodni u Vukovaru i Splitu. U studenom 2007. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je novi program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a za razdoblje 2008.-2011. Program je usmjeren na četiri ciljne skupine, udovice Domovinskog rata, djecu poginulih branitelja i supruge ratnih vojnih invalida i supruge i djecu branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja. Provedba programa uključuje prikupljanje dostupnih podataka o prevalenciji primarne i sekundarne traumatizacije, organizaciju sistematskih pregleda i sustavno praćenje zdravstvenog statusa ciljnih skupina. Na temelju dobivenih rezultata program predviđa razvoj institucionalne i vaninstitucionalne mreže potpore žrtvama a organizacijom seminara i javnih tribina težit će pojačanoj senzibilizaciji društva za sve žrtve primarne i sekundarne viktimizacije. U 2007. godini dodijeljeno je 20 osobnih automobila s prilagodbama sa hrvatske ratne invalide 100% prve skupine tijekom mandatnog razdoblja 2004.-2007. godina dodijeljeno je ukupno 355 osobnih automobila za tu skupinu kojima su osobni automobili trebali još biti dodijeljeni 2003. Time su vraćeni svi dugovi na ime prava na osobne automobile za najteže hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata. Povjerenstva za jednokratnu pomoć u 2007. godini razmatrala su tisuću 143 zahtjeva. Pozitivno su riješena tisuću 65 zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć. Ukupno odobreni isplaćeni iznos za jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim braniteljima u 2007. godini iznosio je 4 milijuna Usporedbe radi 2003. godine podijeljeno je samo 38 jednokratnih s ukupnih iznosom od 335 tisuća kuna. Tijekom 2007. zaprimljena su 182 zahtjeva za sufinanciranje ortopedskih pomagala. Pozitivno je riješeno 140 zahtjeva za sufinanciranje. Ukupno odobreni iznos za 140 odobrenih zahtjeva za sufinanciranje ortopedskih i drugih pomagala u 2007. iznosio je 3 milijuna 503 tisuće 101 kunu i 73 lipe. Potpisan je Sporazum o suradnji u Programu liječenja 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine u hiperbaričnoj komori u Splitu te su uređena tri apartmana za invalide i njihovu pratnju u hotelu "Duilovo" Split radi smještanja za vrijeme liječenja. Liječenje prvih invalida u hiperbaričnoj komori počelo je u svibnju 2006. a do sada je obuhvaćeno 15 invalida Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. Na dan 31. prosinca u Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata nalazilo 494 tisuće 757 hrvatskih branitelja ukupna neto imovina Fonda hrvatskih branitelja 31. prosinca iznosila je 4 milijarde 236 milijuna 282 tisuće kuna. Obaveze za isplatu u dividendu za 2005. i 2006., kao i 2007. Fond menadžer, odnosno društvo za upravljanje imovinom fonda osigurala je 127 milijuna Za školsku godinu 2007./2008. Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja odobrio je ukupno 7 tisuća 45 stipendija. Od toga 4 tisuće 779 stipendija za učenike srednjih škola, 2 tisuće 251 stipendija za studente i 15 participacija dijela troškova za poslijediplomske studije. Iznos stipendije je za srednje škole 400 kuna, a za fakultete tisuću kuna. Participacija dijela troškova za poslijediplomske studije je 7 tisuća Ukupno 2007. godine Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja podijelio je 10 tisuća i 17 stipendija. U 2007. godini otpočeo je radom i zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u svrhu poboljšanja ekonomskog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U izvještajnom razdoblju zaklada je odobrila korisnicima financijsku pomoć u ukupnom iznosu od 5 milijuna U izvještajnom razdoblju organizaciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na području 9 županija provedena su iskapanja na 75 mjesta, probna iskapanja na 75 mjesta za koje su prikupljene informacije da je moguća mjesta masovnih i pojedinačnih i pojedinačnih grobnica. Na 17 mjesta pronađeni su i ekshumirani posmrtni ostaci 182 osobe. Do kraja 2007. otkriveno je 51 spomen obilježje kojima je obilježeno 91 mjesto masovnih grobnica, a u 2007. otkriveno je 5 spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica. Tijekom 2007. godine u Republici Hrvatskoj umrlo je tisuću 549 hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a uz vojne počasti pokopano je ukupno 869 hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, odnosno svi za koje su obitelji zatražile pokop uz vojne počasti. U okviru nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata u 21 županijskom centru za psihosocijalnu pomoć do 31. prosinca 2007. godine pruženo je ukupno 70 tisuća 311 intervencija za 53 tisuće i 87 korisnika. Nacionalni program nastavio se provoditi u regionalnim centrima Zagreb, Rijeka, Split i Osijek za čije je provođenje obnovljeni ugovori o međusobnoj suradnji s 5 kliničkih bolnica, te su tako regionalni centri za psihotraumu i centri za krizna stanja također nastavili sa radom u okviru kojih je do 31. prosinca pruženo 187 tisuća 396 intervencija.Do početka izvještajnog razdoblja 1. siječnja 2007. bila su zaprimljena 15 tisuća 426 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje, a tijekom izvještajnog razdoblja primljeno je još tisuću 132 nova zahtjeva, tako da se u izvještajnom razdoblju u početku bilo ukupno 16 tisuća 558 zahtjeva. Prema utvrđenom redoslijedu u 2007. riješeno je tisuću 76 zahtjeva za dodjelu stana ili kredita. Tijekom 2007. godine dovršena je i sanacija 43 obiteljske kuće 100% invalida I. skupine. I na kraju, Ministarstvo obitelji, branitelja za ovaj je program kako vam u izvješću i piše potrošilo je 5 milijardi 622 milijuna 477 tisuća 820 kuna, od kojih je za samo presude po prijašnjem zakonu iz 2001., odnosno zbog dugova prijašnjih dugova ne od '94. isplaćeno 6

poštovani zastupnik Ivić Tomislav. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući, poštovane gospođe i gospodo zastupnici, poštovani državni tajniče. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova obitelji za 2007. godinu vrlo je kvalitetno, cjelovito, pregledno i pokazuje da je skrb o hrvatskim branitelja koji su najzaslužniji za stvaranje i obranu hrvatske države bila jedan od prioriteta u Vladi RH i u 2007. godini, ali u cijelom mandatnom razdoblju. Ovo izvješće najbolja je potvrda činjenice da je u protekle četiri godine Vlada Republike Hrvatske i resorno ministarstvo na čelu s potpredsjednicom Vlade i ministricom Jadrankom Kosor učinilo puno toga da se položaj i status hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji riješi kvalitetnije nego što je bio. Sredstva u državnom proračunu osigurana za provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja u protekle četiri godine gotovo su udvostručena, te u 2007. godini su iznosila 5,62 milijarde kuna i samo potvrđuju ovo što sam maloprije rekao. No, možda je još bolji pokazatelj od brojaka su projekti i programi i u 2007. i u cijelom mandatnom razdoblju te ću spomenuti samo one najvažnije zbog ograničenog vremena. U 2004. godini donesen je novi Zakon o pravima hrvatskih branitelja koji je donio čitav niz poboljšanja i novih rješenja poput zaštićene braniteljske mirovine, produljenja rokova za ostvarivanje statusa, plaćenih troškova pogreba za sve umrle hrvatske branitelje itd., i značajno pridonio poboljšanju cjelokupnog statusa braniteljske populacije. I što je najvažnije Zakon se dosljedno provodi u praksi. Nema stvaranja dugova prema braniteljima zbog neprovedbe zakona što je bio slučaj s prijašnjim zakonima. Dapače za svaku je je pohvalu što je gotovo milijardu kuna isplaćeno iz Državnog proračuna za obveze nastale prethodnim zakonom i propisima. Utemeljen je Fond hrvatskih branitelja. Jedan od najjačih u državi. Prenesene dionice Hrvatskog telekoma i INA-e čija je vrijednost preko 4 milijarde kuna i koje će značajno doprinijeti poboljšanju materijalnog statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Nedavno je počela isplata dividende svim udjeličarima Fonda čime Fond dobiva svoj puni smisao. Kao posljedica osnivanja Fonda utemeljena je i Zaklada hrvatskih branitelja koja raspolaže sa sedamdesetak milijuna kuna za socijalne i humanitarne potrebe hrvatskih branitelja. Kroz Fond za stipendiranje osigurana su sredstva za redovno školovanje hrvatskih branitelja i njihove djece te je samo u dvije godine dodijeljeno preko 10 tisuća stipendija. Ova Vlada završila je program stambenog zbrinjavanja 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida što je za svaku pohvalu je za iste osigurala i isporučila 358 automobila s prilagodbom koji su trebali biti isporučeni do 2004. godine a nisu. Kroz program zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i nove mjere zaposleno je preko 7000 hrvatskih branitelja a posebno treba istaknuti vrlo uspješnu mjeru potpore osnivanju braniteljskih zadruga, a osnovano je oko 220 zadruga uglavnom uz potporu resornog Ministarstva. Nakon dugo godina sporazumom s Bosnom i Hercegovinom riješen je na kvalitetan način status stradalih pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji. Usvojen je novi nacionalni program psihosocijalne pomoći hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te izvršena reorganizacija PSP centara a posebna pažnja posvećuje se obiteljima hrvatskih branitelja. Za potrebe Fonda hrvatskih branitelja a i za sustavnu skrb o hrvatskim braniteljima po prvi puta izrađen je registar hrvatskih branitelja kao temeljni dokument. Resorno Ministarstvo je pokrenulo projekt pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom koji se uspješno realizira u suradnji s jedinicama lokalne samouprave a koji pridonosi uklanjanju arhitektonskih barijera kako hrvatskim ratnim vojnim invalidima tako i svim drugim osobama s invaliditetom. Uspješno se realizira i program liječenja najtežih hrvatskih ratnih vojnih invalida u baro komori u Splitu. Posebno treba naglasiti uspješnu suradnju i partnerski odnos sa udrugama iz Domovinskog rata koje su sudjelovale i u izradi zakona i propisa ali i u svim značajnim projektima i programima koje je provodila Vlada Republike Hrvatske, resorno Ministarstvo a koji a koji su bili od interesa za braniteljsku populaciju. Iz svega rečenog a nabrojao sam samo dio aktivnosti resornog Ministarstva vidljivo je da se vodila sustavna skrb o hrvatskim braniteljima i da Hrvatska ima dobro izgrađen sustav skrbi o onima koji su najzaslužniji za stvaranje Hrvatske države te da je njihov položaj i status značajno unaprijeđen u protekle 4 godine te da treba odati priznanje Vladi Republike Hrvatske, premijeru Sanaderu, resornom Ministarstvu, svim djelatnicima te posebno potpredsjednici i ministrici gospođi Jadranki Kosor. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a gospodin zastupnik Ante Kotromanović. Izvolite.

Naravno da resorno Ministarstvo, Vlada neće sama sebe kritizirati i reći da nisu nešto dobro napravili ili učinili. No kao branitelj i saborski zastupnik imam pravo na svoje viđenje općih i braniteljskih problema i kako ih riješiti. Dakako da Vlada poduzima mjere sa kojima se rješavaju problemi branitelja ali ja smatram kao branitelj i kao osoba koja mora braniti interese branitelja, da je vrijeme za maksimalno … /Govornik se ne razumije./ … i poboljšavanje određenih ključnih problema branitelja. Smatram da nemamo vremena ni pravo da odgađamo životne teme vezano za hrvatske branitelje. Smatram da je evo politika u nekim segmentima zastarjela i da je moramo poboljšati. Nabrojit ću neke. Zdravstvena skrb. Moramo se složiti da nije učinkovita. Branitelji mjesecima čekaju na razne preglede, na liječenje u toplicama. Branitelji stalno umiru od raznih bolešćurina a da ne znamo koji su to tipovi bolesti. … /Upadica se ne razumije./ … Nije to paušalno. Ja dobro znam o čemu govorim i nadam se da ćete biti strpljivi. Ja sam iz rata i znam što govorim. I za razliku od gospodina Franje Matušića koji tu samo nešto kima glavom i vrti očima ja za vrijeme operacija svih Hrvatske vojske bio sam u Hrvatskoj i borio sam se i nisam bio nigdje van. Molim da me saslušate. Ključno je što nema preventivnih pregleda za sve branitelje i nema nikakve evidencije uzroka bolesti i smrtnosti u braniteljskoj populaciji. To doktori dobro znaju. Ovdje je doktor Bagarić, on me najbolje razumije. Moramo naći načina da bar borbenom sektoru u dvogodišnjem ciklusu osiguramo da posjete neku medicinsku ustanovu koju bi posebno pripremili i prilagodili potrebama branitelja. Predlažem da formiramo regionalne centre, da ih nadogradimo. Mi imamo puno školovanih liječnika koji su bili desetak, dvanaest i više godina, danas u Hrvatskoj vojsci koji se nalazi na, koji su specijalizirali razne, oni se specijaliziraju u raznim segmentima. Mi njih možemo povući. Oni su sada u bolnicama. Formiramo regionalne centre. Imamo zdravstvenu skrb za ljude koji razume branitelje i koji su bili unutar sustava dugi niz godina. Predlažem da formiramo domove za stambeno nezbrinute, nemoćne i bolesne branitelje. Što ćemo sa braniteljima koji su 100%-tni invalidi? Njihovi roditelji umiru, ja imam takvih prijatelja nekoliko. Oni će ostati sami. I ne znamo što ćemo sa tim ljudima. Moramo vidjeti i osigurati načina kako da ih zbrinemo u doglednom periodu. Moramo naći načina da imamo zdravstveni registar bolesnika i bolesti jer bi to omogućilo kreiranje strategije prevencije i rane dijagnostike. Iz izvješća se vidi da puno rade centri za psihosocijalnu pomoć. Oni su negdje, oni godišnje imaju oko 257 tisuća 700 intervencija, a oni čini mi se nisu dovoljno popunjeni, ekipirani. Imamo tu puno volontera i mislim da ih trebamo popuniti da bi bili još učinkovitiji. Oni su dobri, ali trebamo još napraviti taj minimum napora da osiguramo da imaju sve uvjete. Ja dobro znam i u Zagrebu ovdje da nisu osigurani uvjeti i zato krivim grad Zagreb zato jer nije omogućio da taj centar profunkcionira na vrijeme i da se da maksimalna zdravstvena skrb ljudima koji su to potpuno zaslužili. Ja molim Ministarstvo branitelja, Ministarstvo zdravstva da ozbiljno pristupi ovom problemu, jer za smrt svakog branitelja ako nismo poduzeli sve što je u našoj mogućnosti krivi smo svi. Drugi problem, veliki problem koji tišti većinu branitelja je stambena problematika. Današnji Zakon o braniteljima omogućava pravo na stambeni kredit, na stan samo onim braniteljima koji imaju status hrvatskog ratnog invalida. I naravno da ću pohvaliti ovo što je rekao gospodin Ivić, a to da smo napokon riješili 100 postotne invalide i to je jako dobro i mislim da je to apsolutno za svaku pohvalu. No, što ćemo sa nekoliko stotina tisuća branitelja koji nisu invalidi. Mnogi od njih žive na rubu egzistencije, a pojedini doslovno gladuju. Ja predlažem da Vlada osigura neophodna sredstva za one najugroženije branitelje. Predlažem da napravimo posebnu listu najugroženijih branitelja, pa da na primjeru POS-ovih stanova riješimo jedan dio ovih ponosnih, a na žalost siromašnih braniteljskih obitelji. Strašno mi je žao što nismo do sada još prepoznali taj problem i što nismo pravilno tretirali ljude koji nisu invalidi, a kažem njih ima nekoliko stotina tisuća. Imamo zbilja teških slučajeva. Treći problem je velika nezaposlenost branitelja. Mi danas imamo oko 22000 nezaposlenih branitelja. Iz ministarstva je odvojeno dosta sredstava za ovu stavku u proračunu. To je dobro. Ministarstvo branitelja ne može samo biti odgovorno, niti samo ono može rješavati ovaj krupan problem. Iako je riješilo jedan dio branitelja i to rješava čuli ste iz izvješća svake godine. Ono što ja smatram da Vlada mora dati akcent posebno i da Vlada mora dati veću važnost ovom problemu preko Ministarstva turizma, poljoprivrede i gospodarstva, svih resornih ministarstava. Ne može se prepustiti Ministarstvu branitelja da se ono samo nosi sa ovim krupnim i ozbiljnim stvarima. Zakoni koje imamo i govore o prioritetnom zapošljavanju branitelja. Negdje se poštivaju, negdje se ne poštivaju. Ja poznam određene primjere i jedne i druge. Tražim da Vlada žurno osigura tamo gdje se na to odnosi primjena zakona, te da se učine dodatni napori koji bi omogućili zapošljavanje branitelja njihove djece. Predlažem da napravimo nekakvu agenciju u Vladi ili uz Vladu koja bi koordinirala i vodila brigu o zapošljavanju branitelja. Mi danas nemamo jedno tijelo. Imamo resorno ministarstvo, ali ono ne zna što se dešava u Ministarstvu gospodarstva, niti mogu imati, niti imaju mogućnosti da vide što se tamo radi. Zato predlažem jednu agenciju, jedno tijelo koje će koordinirati rad svim ministarstvima i godišnje izvještavati što se napravilo na problemu zapošljavanja branitelja. Četvrti problem koji mori branitelje je užasna i spora administracija, te zbog njih imamo dosta nezadovoljnih, frustriranih i sklonih suicidu branitelja. Ja sam o tome govorio. Jedan moj vojnik Pavić se prije nekoliko mjeseci ubio u Sinju zato što je čekao 6 do 7 godina na rješavanje statusa invalida i naprosto mu je prekipjelo i takvu je ostavio oporuku. moramo to ubrzati. Branitelji koji podnese zahtjev za dobivanje statusa hrvatskog ratnog invalida sa svom potrebnom dokumentacijom čeka godinu, dvije ovisi, možda i više do rješavanja statusa, a još nekoliko godina do ostvarivanja prava na mirovinu. U prosjeku to bude tri do četiri godine. U tom periodu branitelj mora posjetiti niz komisija. Smatram da se moraju poduzeti mjere kako bi se ovi procesi ubrzali i omogućili ljudima da dobije rješenje što prije, pozitivno ili negativno. Mi nećemo ulaziti u ono što radi komisija. One su neovisne i nek' rade svoj posao. Ali branitelj ne smije čekati nekoliko godina do okončanja postupka. Moramo to ubrzati. Ako treba još pojačati komisije sa stručnim kadrom napravimo to. Mi imamo još, čini mi se, oko 16000 zahtjeva za priznavanje statusa invalida. Znate koliko će to trajati? To će se razvući do možda još nekih 7, 8, 10 godina, još ne znamo točno i nemamo ni projekciju koliko bi to trajalo. Po meni, to su 4 ozbiljna problema i nadam se da ste shvatili suštinu mog izlaganja. Čitajući izvješće uvidio sam da se osobna invalidnina nije povećala od 2000. godine na što bi možda trebalo obratiti pozornost, iako kažem to nije možda sad primarno za ove probleme branitelja. Također, ne mogu da ne dotaknem registar hrvatskih branitelja. Mi još točno ne znamo koliki je ukupan broj u registru. U izvješću se kaže i govori o brojci 494257, znači tisuća branitelja, dok iz fonda dolaze podaci oko 525000 branitelja. Ja bih volio znati koja je to točna istina i koja je točna brojka. Dalje izvješće govori da u borbenom sektoru imamo 433818 borbenih branitelja u borbenom sektoru. bez utvrđenog sektora 622 čovjeka. Pitam vas što to znači bez utvrđenog sektora? Ne može netko biti da nema status borbenog ili neborbenog sektora. Mislim da to treba riješiti. imamo 42180 ljudi koji se nalaze u borbenom i neborbenom sektoru. E sad se opet pitam, što je to? 42000 ljudi nisu ni branitelji, ni nebranitelji. To nema po meni logike nikakve. Ako u svim ratovima postoje ljudi koji su se borili, te oni koji nisu. Ako su bili na prvoj crti bojišnice onda mora imati status branitelja. Meni je to kažem apsolutno nije jasno. To je razlog više da se registar otvori javnosti, ali naročito po zbornim područjima, po brigadama, jer jedino tako možemo uistinu znati tko je bio na prvoj crti bojišnice i koliko ima branitelja. Ja ne bih volio da se ovo shvaća kao napad, atak, što možda neki i tako misle. Shvatite da određene stvari treba promijeniti, unaprijediti. Ja sam, ja imam strašno dobrih stvari i pohvalnih stvari za ono što radi što radi Ministarstvo branitelja i to ću uvijek istaći i uvijek ću govoriti o tome dobro i pohvalno, a za one stvari za koje smatram da ih treba unaprijediti, da ih treba poboljšati također ću jasno i glasno reći, bez uvijanja i bez okolišanja i bez bilo kakve zajedljivosti i bez kažem bilo kakvih tu podlih napada. podržavat ću svaku ideju koja će činiti dobro i koja će biti od interesa branitelja. Mi danas imamo dobar Zakon o braniteljima, o pravima hrvatskih branitelja, ali hajmo ga još više poboljšati. Gospodine potpredsjedniče Sabora, kolege zastupnici hvala vam. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Ivan Bagarić. vrlo diferencirana, zahtjevna, skupa i svakako i uvijek je treba unaprjeđivati. Međutim, ipak kazati kako branitelji umiru od različitih boleščurina na način na koji ste vi to kazali onda su ekshuminicirani iz ovoga društva, je doista neprihvatljivo i Bogu hvala da je točno. Prema tome, dakle svakako sva vrst skrbi i poboljšanja i u tom smislu, ali naprosto ne može se tako kazati. Hvala Gospodine potpredsjedniče, ispravit ću jedan od niza netočnih navoda kolege Kotromanovića, gdje je ustvrdio da se mora i može unaprijediti postupak stjecanja invalidnosti kod onih zahtjeva koji su podneseni. da postupak tri puta se mora za postreumatskim stresni sindrom izaći pred komisiju. Moraju se obaviti svi liječnički pregledi, grupne ili pojedinačne seanse, praćenje medicinskih stručnjaka i PTSP centara i tek onda nakon tri puta ili tri godine može se dobiti drugostupanjsko rješenje ukoliko bolest nije moguće izliječiti kada ona bude potvrđena da je trajna. I onda da sve institucije ne učestvuju u brigi i skrbi o hrvatskim braniteljima nije točno. Naime, i na zadnjoj strani okrenite izvješća, vidjet ćete tko je sve sačinio ovo izvješće. Pa u njemu su svi skoro od ovih koji su nabrojeni i učestvovali, znači od lokalne samouprave pa do svih ministarstava koja su nabrojana otraga, jasno govori da brigu i skrb provodi većina ministarstava kao i lokalnih i regionalnih jedinica lokalne samouprave. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Klub HSS-a, gospodin zastupnik Zdravko Kelić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskig branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji je sačinjeno sustavno po svim elementima provedbe, sveobuhvatno i vrlo iscrpno. Iz rekapitulacije troškova se jasno vidi koliko novca se izdvaja za određene kategorije prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u prošloj godini. Trajna novčana prava u izvješću obuhvaćaju 17 različitih prava, što jasno pokazuje odnos države prema onima koji su svojim životom najviše doprinijeli njezinu stvaranju. Međutim, smatram da u izvješću nema potrebe iskazivati kategoriju mirnodopskih vojnih invalida jer se oni rješavaju po drugim zakonima. Nejasna je i razlika u iznosima izdvojenim za trajna prava iskazanim u rekapitulaciji na strani 3 izvješća od 799 i pol milijuna kuna, u odnosu na iskazani iznos izdataka za trajna prava u usporednom pregledu na stranici 23 izvješća od 814 milijuna kuna. Po pitanju jednokratnih prava i zakona, a s ciljem poboljšanja kvalitete pomoći smatram da bi bilo nužno analizirati i usuglasiti djelovanje temeljem zakonskih obveza prema braniteljima i socijalnoj skrbi s jedne strane i aktivnosti zaklade sa druge strane. Kada se govori o stambenim zbrinjavanju, u izvješću srećemo na nekoliko mjesta problematiku sanacije građevina, poglavito kuća za najtežu kategoriju stradalnika. Smatram da bi trebalo razmotriti pitanje kvalitete gradnje i odgovornost onih koji nisu izvršili svoje obaveze po pitanju kvalitete te gradnje. Vrlo često se spominju i pripreme novih lokacija za organiziranu izgradnju, što je vrlo pohvalno. No međutim, HSS smatra da bi bilo nužno problematiku stambenog zbrinjavanja temeljem Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, više uskladiti s programom Vlade Republike Hrvatske vezanih uz razvoj ruralnih prostora i omogućiti braniteljima humanije oblike stambenog zbrinjavanja u obiteljskim kućama u selima u kojima žive, a ne ih nadalje getoizirati u stanove, a samim time i raseljavati sa njihovih ognjišta. Prava iz mirovinskog osiguranja su nam dijelom i pokazatelj negativnih tendencija, odlaska kvalitetnih ljudi u mirovinu iz prostog razloga jer su im mirovinska prava veća nego prava iz radnog odnosa. Smatram da bi bilo nužno razmotriti da branitelji koji su u radnom odnosu imaju kvalitetnije dodatke temeljem sudjelovanja u ratu i stradavanja kao oblik stalnih prava jer bi na taj način sigurno smanjili izdvajanja za mirovine, a ujedno omogućili toj populaciji da i dalje aktivno radi na svojim radnim mjestima i time stvara nove vrijednosti. Kad se ovdje kaže o kvaliteti ljudi, onda sasvim sigurno se misli na one koji su u naponu snage od 35, 40 godina, a nama se dešava da se ljudi u toj dobi i tim godinama odlaze u mirovinu, što sigurno ni jedno društvo ne može sa lakoćom prihvatiti, a sigurno i naše društvo i naše gospodarstvo. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine u evidenciji nezaposlenih osoba bilo je u prosjeku evidentirano nešto više od 22 tisuće nezaposlenih branitelja, ili gotovo 22 i pol tisuće nezaposlenih. Ujedno je u navedenom razdoblju zaposleno nešto više od 8 i pol tisuća branitelja. To samo pokazuje da uz mjere poticanja koje ima Vlada i uz sva ulaganja i sav onaj trud koji se daje ovdje pokazuje se da još uvijek velika brojka onih koji su nezaposleni, a pogotovo ako pogledamo u najsiromašnijoj regiji, a to je u Slavoniji da otprilike oko 6 i pol tisuća nezaposlenih branitelja je, ako uzmemo da je Slavonija danas na začelju po gospodarstvu, po GDP-u, ako pogledamo po nezaposlenosti da su plaće 30% manje, sasvim sigurno da je to dodatna poteškoća za one koji žive na tim prostorima. Teško je objasniti nekome tko je '91. godine, '92. godine dao sebe za stvaranje Hrvatske države, da danas ne može naći radno mjesto. To je problem od kojeg mi ne možemo pobjeći. Ja sam dragovoljac '91. godine i jako dobro znam što znači biti i u Vukovaru i u Vinkovcima i u Slavoniji i prema tome doživljavam ovo isto kao što doživljavaju i oni koji danas ne mogu naći radno mjesto. Stoga, mislim da se trebamo posebno pozabaviti uz ova područja i sa ljudima koji, evo gravitiraju i uz samu granicu jer se problem nama pojavljuje pogotovo u tim rubnim dijelovima granice gledajući uz Bosnu i gledajući uz Srbiju. Hvala se. klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke će uz ove sugestije prihvatiti ovo izvješće. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Ja volim reći da ni jedna država ne skrbi o ratnim veteranima kao što čini Republika Hrvatska. Nigdje u niti jednoj zemlji na kugli zemaljskoj veterani rata nemaju status, nemaju prava koja uživaju ovdje u Republici Hrvatskoj. Ni jedna zemlja za tu populaciju, i to treba isto tako priznati i reći istinu, ne izdvaja veći dio proračuna nego što to čini Republika Hrvatska. Možda, na broj stanovnika u ni jednoj zemlji nije bilo toliko "branitelja" koliko je bilo u Republici Hrvatskoj. na 4 i pol milijuna stanovnika po našoj evidenciji koji nitko ne želi objaviti, koja se čuva kao zmije noge, čak 500 tisuća. Zakon o pravima iz Domovinskog rata težak je cca 5% državnog proračuna. Nemojte zaboraviti s druge strane da za socijalnu komponentu ove države otprilike ide negdje oko 80% našega proračuna. Znači to su plaće, penzije, socijala, zdravstvo et cetera, Jednom riječju, ovaj zakon za prošlu godinu bio je težak 5,6 milijardi kuna. Neka prava koja poznaje naš zakon koja uživaju hrvatski branitelji nadilaze i svaki ratio. Pravo na dodjelu besplatnih dionica, to sigurno ne poznaje niti jedna zemlja na kugli zemaljskoj. I to treba priznati i daj Bože recimo da su na isti način nakon '91. tretirani borci NOB-a. Međutim, odnos boraca NOB-a je kao i odnos financiranja Bleiburške i Jasenovačke tragedije, ali o tome nekom drugom prilikom, jutros smo o tome dosta razgovarali. Rekoh, ovaj Zakon o braniteljima, znači za 2007. bio je težak 5,6 milijardi kuna, 5% proračuna, tu negdje. Neću sad o dionicama. Dobro je da se one ne prodaju. Pad burze doveo je do toga da je fond branitelja tamo početkom 2008. izgubio cca 500 milijuna kuna u odnosu na kraj 2007. i želim vjerovati da će povjerenje u neke sustave dionice Ine, THT-a itd. jer je samo THT za prvih tri mjeseca ove godine ostvario promet čini mi se, ne dobit, a možda i dobit, od čak 2 milijarde kuna, vratiti to povjerenje u sustav burze. Želim se dotaći stambenog zbrinjavanja ovdje na strani 25. Znači do početka 2007. bila su zaprimljena 15 tisuća 426 zahtjeva, a 2007. još tisuću 132 zahtjeva, znači ukupno 16 Da sada ne citiram doslovce od riječi do riječi što se kaže na ovoj strani 26, ja ću međutim iskoristiti priliku da spomenem slučaj Valovina u Puli gdje je određenom broju branitelja koji su obučavali na Muzilu bilo obećano tamo 93. idite u Pulu, malo poradite na nacionalnoj svijesti i za uzvrat ćete dobiti stanove. Međutim, tih stanova nema. I bilo kako bilo ti ljudi jasno nemaju se kamo vratiti, oni žive na tim prostorima već 15 godina, žive u neljudskim uvjetima, blokiraju jedan od najatraktivnijih gradskih prostora prostora i s pravom očekuje da netko u nadležnom ministarstvu ispuni svoju obvezu i tu ih treba u cijelosti podržati. Ja znam da naše ministarstvo radi po nekim prioritetima, da radi po zakonima, ali ti ljudi isto tako trebali bi jednoga dana doći na red, jer od tog trenutka kada su poslani i kada im je nešto obećano, prošlo je brat bratu 15 godina. Znači čekaju na nešto 15 godina, vara ih se i taj problem treba riješiti. Jasno je da se treba u sve to uključiti i grad Pula, ali gradnju mora ministarstvo razumljivo isfinancirati. Što se tiče strane 40 tu sada govorimo o reviziji invalidnina. Ja želim ovdje podsjetiti recimo na dijagnozu 1 i 2. Podsjećam na upravo te lažne dijagnoze o čemu se više govorilo pred nekoliko mjeseci u javnosti. To iskorištavanje sustava isto tako treba prestati, u tome treba u cijelosti podržati napore Državnog odvjetništva. Mi svi znamo da oko nas ima mnogo onih koji se naprosto predstavljaju kao invalidi a da to zapravo nisu, a svi znamo da uz to onda idu stanovi, da idu auti bez poreza ili carine sve jedno prilikom uvoza, da idu mirovine, da idu prava za djecu, da idu druge carinske povlastice, pravo na udžbenike ne znam za djecu, ljetovanja, prioritet pri zapošljavanju, studiranju itd. itd. Stvarnim invalidima sve, nema većeg prioriteta od toga u ovoj zemlji, ali svima drugima koji to nisu, pravilne dijagnoze. Ti ruše sustav, ti kompromitiraju sustav i tome valja reći dosta. Da ne govorim sada o izvjesnom predsjedniku HVIDRA-e recimo iz Kaštela kraj Splita koji je radio s mafijom sa Pala i sada zamislite gospodo da imamo jedan takav slučaj jednoga predsjednika SAB-a jednoga Kaštela, da je u toj poziciji surađivao sa mafijašima koji su pljačkali ne znam centralnu banku u gradu Splitu. To je naprosto nemoguće i o tome isto tako treba otvoreno progovoriti. Tu se treba jasno uključiti državno odvjetništvo koje smo često prozivali i zbog neadekvatnog postupanja u slučaju Korade, a koji je znamo na kraju kako završio. Želim nekoliko riječi reći o penzijama. Nisam znao da to postoji dok me jučer u Buzetu nije zaustavio Josip Krajcar, mislim da je bio satnik u Hrvatskoj Hrvatskoj vojsci tamo u Lici 92., 93. do 94. i on ovako otprilike govori. Privremenim rješenjem od 6.4.2006. godine priznaje mi se razmjerni razmjerni dio starosne mirovine u svoti od 3.349,00 kuna počevši od 1.11.2005. godine. U rješenju je navedeno da sam ispunio sve uvjete, tj. 40 godina i 4 dana ukupnog staža. Jasno vrijeme provedeno na ratištu u dvostrukom trajanju itd. U obrazloženju utvrđivanje visine mirovine navedeno je da se osobni bod ne povećava u smislu odredbi Zakona o branitelju, jer da je pripadajućem mirovina veća od navedene, Konačnim rješenjem od 20.2.2007. utvrđeno je pravo na razmjerni dio starosne mirovine od 3.352,00 kune. Istim rješenjem sada je utvrđeno pravo povećanja osobnog boda od 10% što rezultira iznosom od 3.513,00 kuna, znači to je povećanje po članku znači to je povećanje po članku 14. tog zakona od 161,00 kune. Međutim, da je njemu netko priznao normalan staž on bi imao povećanje mirovine u iznosu od 826,00 kuna. Ja ću vam dati državni tajniče sve ove papire, i on mene doslovce moli daj učini nešto da me brišu iz sustava tog braniteljskog prava glede mirovinskog statusa jer na takav način gubim negdje oko 650 tisuća kuna. Znači on prima 3.349,00 kuna znači sa 161,00 kunom 3.513,00 kuna a realno bi da mu se ne odobrava tobože ta beneficija braniteljskog staža, dobio nekih 4 tisuće i nešto kuna. Znači dodatak na mirovinu anulira taj znači braniteljski dodatak, anulira ovaj dodatak iz redovne mirovine. Ja ću vam dati ova obrazloženja, žalbe na ta rješenja, rješenje itd. pa da vidite što se ovdje može učiniti, jer vjerojatno on nije jedini takav slučaj u Republici Hrvatskoj. Ispada što čovjek više radi u ovoj zemlji, to mu je lošije. Što se tiče ekshumacija strana 105. Sve što se čini je više nego profesionalno. Evo danas smo isto tako govorili i o slučajevima nakon 2. svjetskog rata. Na primjer na buzetskom groblju mislim da leži 120 poratnih žrtava, kraj kraj 45. nije bitno sada, koji su tamo dovezeni 2007. i mislim da to mjesto uz grad treba također adekvatno obilježiti. Strana 109 govori o možda najvećem problemu čitave ove braniteljske populacije, možda i hrvatskog društva u ovom trenutku. To je suicid među tom populacijom, to je gotovo nerješiv problem, ogroman ogroman je to problem, s tim ljudima treba se baviti da se tragedija ne događa. Nikoga se nema prava prozivati da se razumijemo, ja znam da Vlada čini sve šta je moguće, no problem je ozbiljan. Što učiniti? Ne znam. Izgleda da nema rješenja. Ali još jedanput ću reći, da je to najgore što se dešava. 2007. ruku na sebe je diglo 119 branitelja, 2006. 119, 2005. 129, 2004. 96, 2003. 2003. 138. Jednom riječju, od devedeset do današnjeg dana čak tisuću 870 naših sinova i to je ono što upozorava i sa čime bi se posebno trebalo baviti, ne politizirati i nikoga kada je riječ o tome ne prozivati. Zapošljavanje. Prednost zapošljavanju u sva tijela državne vlasti jasno imaju branitelji kao i njihova djeca. Utoliko ne bi bilo zgoreg da se objavi Registar branitelja, da se prevencije radi smanje zlouporabe. Inače, brojke nezaposlenih se smanjuju u Hrvatskoj, to smo vidjeli i danas ili jučer na pojedinim stranicama Hrvatskog zavoda te podatke. U godinu dana broj nezaposlenih branitelja smanjio se za 2 i to je hvale vrijedno. Konačno, ja se usuđujem reći da će najveći problem Hrvatske u dogledno vrijeme biti radna snaga. Hrvatska već danas nema radne snage na primjer u jednoj Istri, u Zagrebu a sutra će to kao što je danas primjer recimo u Istri ili Zagrebu biti i diljem ove države. No, da zaposlimo sve opet taj negativan omjer radnik nezaposlen odnosno umirovljenik i dalje bi ostao 1,39:1 odnosno u onom trenutku 1,5:1. Meni je drago da se u zadnje vrijeme progovara dosta i o gospodarstvu. Međutim, još jedanput želim reći da ovo izvješće je teško 5,6 milijardi kuna. To govori da se o braniteljskoj populaciji vodi računa. Sigurno nijedna zemlja koja ima tu populaciju a možemo reći da imaju sve vis" drugog svjetskog rata ni približno sredstava ne izdvaja kao što to čini Republika Hrvatska, i normalno treba ohrabriti vlast koja to čini. Braniteljima znači svaka čast ali nitko ne bi trebao, isto tako ću reći, tražiti neka dodatna prava koja ne proizlaze iz tog statusa. Što još reći? Za kraj, možda bi bilo dobro da se objavi taj Registar branitelja jer očigledno brojka od 500 tisuća je u najmanju ruku čudna jer da je toliko bilo branitelji

Nismo išli na onu stranu, nismo ni trebali prema onoj strani. Ali dobro, dobro je da smo ostali na granicama Hrvatske. Sve u svemu, podržat ćemo ovo izvješće i mislim da se korektno država odnosi prema hrvatskim braniteljima. Hvala. U ime Kluba zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Željko Vincelj. Izvolite. Poštovani predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. U ime kluba Hrvatske narodne stranke želim iznijeti nekoliko zapažanja i prije svega primjedbi na ovo izvješće. Kao prvo, mislimo da je ovo izvješće vrlo opširno, čak preopširno i da je opterećeno nizom podataka koji nisu neophodni da bi se dobio uvid u jednu opću situaciju o svemu što je učinjeno ili bolje reći nije učinjeno na poboljšanju položaja hrvatskih branitelja. Položaj hrvatskih branitelja onako kako je prikazano u ovom izvješću ispada zaista dobar, vrlo dobar. Kamo li sreće da je to tako. Ali naravno i nažalost nije. Zato je već prva rečenica u izvješću kojom se konstatira da je stabiliziran sustav sveukupne skrbi za sve kategorije sudionika i stradalnika Domovinskog rata vrlo upitna. Naravno, ne kažem i ne mislim da nije ništa učinjeno za naše branitelje. Ima dobrih stvari i određenog napretka kad je u pitanju skrb za branitelje ali isto tako mislim da je ova konstatacija o stabiliziranju politička konstatacija i da se mnogi branitelji kad bi je pročitali ne bi složili s njom. Pozdravljamo rješenja iz zakona kao što je uvođenje najniže mirovine za korisnike obiteljske, starosne ili invalidske mirovine hrvatskih branitelja. Isto tako, u potpunosti podržavamo odredbu da ne zastarijevaju prava po osnovi smrti hrvatskih branitelja koji je počinio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske kao i još neke institute iz ovog zakona ali isto tako ima još dosta stvari koje nisu adekvatno riješene a prilika je da se na njih ukaže i da se počnu rješavati jer upravo to naši branitelji očekuju od nas. Uzmite samo primjer branitelja oboljelih od PTSP-a za koje je zakon utvrdio rok od nekih desetak godina nakon završetka rata u kojem oboljeli mogu podnijeti zahtjev za priznavanje svojih prava. Mislimo da je to potpuno pogrešno i da se time branitelji dovode u neravnopravan položaj jer postoje i neke studije, iskustva američkih liječnika da se PTSP može pojaviti dvadeset pet pa i više godina nakon rata. Taj problem sigurno treba hitno riješiti i prepustiti struci i liječnicima da određuju da li je netko bolestan i razloge te bolesti a ne nekim administrativnim rokovima određivati do kada netko može oboljeti pa mu nakon toga više ne priznati tu bolest kao temelj za ostvarivanje njegovih prava. U takvom slučaju branitelji lutaju po županijskim upravama za obranu gdje nailaze na odbijenice ili šikaniranja pa onda nije čudno da imamo i toliki postotak suicida hrvatskih branitelja jer na takav način izražavaju svoju prostu nemoć protiv nepravde ili šikaniranja koja im se događaju. Ili uzmite drugi slučaj iz izvješća gdje se govori o Fondu hrvatskih branitelja. Navode se brojke ali se ne govori o problemima koji konstantno postoje u provođenju Zakona o provođenju Fonda hrvatskih branitelja. Poznati su problemi oko stjecanja prava na dobivanje udjela u tom fondu kao jednom od najspornijih pitanja kad je u pitanju provođenje tog zakona, ali o tim problemima gdje se često događa da osobe koje nikada nisu imale imale pušku u ruci ili sudjelovale u oružanom otporu agresoru imaju i dobivaju veće udjele od branitelja s prve crte bojišnice. O tome su ovaj klub i zastupnici HNS-a često govorili posebno i prilikom rasprave na prošloj sjednici Hrvatskoga sabora kad su na dnevnom redu bile izmjene i dopune Zakona o Fondu hrvatskih branitelja. Smatram da bi bilo neophodno da se i u ovom izvješću progovori o tom problemu pred kojim ne možemo zatvarati oči isto kao što se i ne govori o tome da je pred Ustavnim sudom pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o Fondu hrvatskih branitelja, tako da dileme i dubioze vezane uz status hrvatskih branitelja, članova njihovih obitelji, te njihovih udjela u fondu ostaju i dalje otvorene. Isto tako moramo ponovno spomenuti pitanje registra hrvatskih branitelja o kojem je klub Hrvatske narodne stranke i u prošlom sazivu vrlo jasno iznosio svoje stavove, a to se nastavlja i sada gdje se ponovno vrlo jasno traži objava tog registra i time rješavanje mnogih dvojbi koje su vezane uz registar hrvatskih branitelja. Jedna stranica izvješća koja je posvećena registru hrvatskih branitelja ne može riješiti te dvojbe i naš klub smatra da uz sve postojeće zabrane za objavu takvih podataka nema nikakvih razloga da se propisi koji zabranjuju objavu podataka iz registra ne izmijene hitno, ako za to postoji politička volja. Interes javnosti, a posebno samih branitelja za to postoji i do sada je bezbroj puta iznesen preko medija. Uz to u izvješću nema obrade životno bitnih braniteljskih problema, zdravstvenih, stambenih, zapošljavanja i slično. Eto, to su samo neke od primjedbi za koje smatramo da ih nema u ovom izvješću, a trebalo bi ih svakako biti, a istovremeno kao što sam i ranije rekao ima niz podataka koji nisu presudni ni bitni da se sagleda situacija i položaj hrvatskih branitelja. Na kraju želim još jedanput istaknuti da se klub Hrvatske narodne stranke i zastupnici Hrvatske narodne stranke u punoj mjeri zalažu da se svi zakoni koji se tiču hrvatskih branitelja usklade sa stvarnim potrebama naših branitelja i da se takvim propisima utvrdi i propiše upravo ono što branitelji očekuju i od Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade i ministarstva i svih drugih državnih institucija. Dakle, glavna zamjerka ovom izvješću je upravo to da nije pisano problemski, ne ukazuje na probleme koji postoje u provođenju zakona, već samo pobraja tehničke podatke. To je više jedno statističko izvješće, a ne problemski materijal iz kojih će poteći i određene inicijative za rješavanje problema hrvatskih branitelja, stoga nećemo podržati donošenje ovog izvješća, ali vjerujemo da će iz inicijativa i prijedloga iz saborske rasprave ipak proisteći neka korist hrvatske branitelje. Isto tako sigurno je da nećemo stati na ovim primjedbama te da će Hrvatska narodna stranka inzistirati na suštinskoj promjeni odnosa prema hrvatskim braniteljima i zalagati se za dosljednu i punu primjenu svih prava koja im pripadaju. Hvala. hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je u pojedinačnoj raspravi gospodin zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti svake godine otvara nova poglavlja za pomoć hrvatskim braniteljima i rast njihovog standarda. Prvih godina poslije Domovinskog rata bile su to mirovine, invalidnine, stipendiranje hrvatskih branitelja i slično. Od 2003. godine pa do danas napravljeno je mnogo i više od očekivanog, imajući u vidu da smo imali ratna razaranja, preko 6 stotina agresija na Republiku Hrvatsku, devastacija mnogih gradova i općina, obnova stambenih jedinica koja još traje, pokretanje gospodarstva i još mnogo drugih problema koji su se nadvili nad Hrvatsku. Čestitke Vladi dr. Ive Sanadera i Ministarstvu branitelja na čijem je čelu potpredsjednica Vlade i ministrica hrvatskih branitelja, neumorna gospođa Jadranka Kosor. Reći ću nešto o rekapitulaciji troškova po svim pravima u 2007. godini koja ću i nabrojati, a to su: trajna novčana prava, jednokratna prava, stambeno zbrinjavanje, automobili za 100% I. skupine invalide, prava iz mirovinskog osiguranja, pravo iz zdravstvenog osiguranja, pravo na besplatne udžbenike, ljetovanje djece hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa, zapošljavanje hrvatskih branitelja, carinske i porezne olakšice, ekshumacije, identifikacije i pokop žrtava iz Domovinskog rata, obilježavanje mjesta masovnih grobnica, memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata, pokopi hrvatskih branitelja uz vojne počasti, projekt pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, psihosocijalni program, izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda, suradnja s udrugama proisteklih iz Domovinskog rata. Dakle, troškovi po svim pravima su negdje preko 5 i pol milijardi kuna. Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja odobrio je za školsku godinu 2007., 2008. 7 tisuća kako smo i čuli od državnog tajnika i 45 stipendija, 779 za učenike srednjih škola, 2 tisuće 251 stipendija za studente, 15 participacija dijela troškova za školarine postdiplomskih studija. Iznosi stipendija povećani su za 100% tako da stipendije za učenike srednjih škola bile su 200 kuna, sad su 400 kuna, a za fakultete bile su 500 kuna, sad su tisuću kuna. Participacija dijela troškova za postdiplomske studije ostala je ista u iznosu od 7 tisuća U 2007. godini otpočela je s radom i zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. U svrhu poboljšanja socijalno-ekonomskog položaja branitelja, njihovih obitelji u izvještajnom razdoblju zaklada je odobrila korisnicima financijsku pomoć u ukupnom iznosu od preko 5 i pol milijuna kuna. Mjere samozapošljavanja osobama iz skupine koje se namjeravaju zaposliti, a obavljaju ciljne samostalne poduzetničke djelatnosti ministarstvo isplaćuje jednokratni poticaj u iznosu od 20 tisuća kuna. Potpora se odobrava za sve gospodarske djelatnosti osim onih koje se ocijene društveno štetnim. Očekivani rok zaposlenosti je u ovom slučaju 12 mjeseci, a ako korisnik ne ispuni navedene obveze i sredstva, ne utroši namjenski, isti ih je dužan vratiti sa zakonskim zateznim kamatama. Tijekom 2007. godine 374 osobe iz ciljne skupine zaposlile su se korištenjem ove mjere bilo otvaranjem obrta, trgovačkog društva ili bavljenjem poljoprivrednim djelatnostima. Zatim kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva ministarstvo subvencira kamatnu stopu od 2% na kreditne programe programe Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva kojima se kreditiraju poduzetnici početnici ili one koje razvijaju već postojeće djelatnosti. Poticanje osnivanja zadruga hrvatskih branitelja Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti daje novčanu i drugu potporu za osnivanje zadruga kao posebnog oblika malog poduzetništva koje omogućava organizirano i stručno vođenje obavljanje djelatnosti, te zajednički nastup na tržištu. Ministarstvo financira i koordinira promociju zadrugara, edukaciju hrvatskih branitelja za poduzetništvo i zadrugarstvo. Koordinaciju između postojećih zadruga, pomoć u osnivanju novih zadruga. odabiru zadruga uzimaju se u obzir sljedeći kriteriji: riješeno pitanje zemljišta, održivi razvojni i poslovni plan, dobra komunikacija s jedinicama lokalne samouprave, izražena volja za zajedničkim radom i nastup na tržištu, mogućnost povećanja broja zadrugara hrvatskih branitelja, broj nezaposlenih hrvatskih branitelja i prednost otvaranja zadruga sa područja posebne državne skrbi. Zadrugama u osnivanju potrebna pomoć i informacije pruža poljoprivredno-stočarsko voćarska zadruga branitelja, zadruga Samobor kao referalni centar za zadruge branitelja. Novoosnovane zadruge branitelja potom se obraćaju Ministarstvu sa zahtjevom za dodjelu novčane potpore u iznosu od 150 tisuća kuna što je i rezultiralo otvaranju 71 zadruge puta 150 tisuća kuna. Poticanju otvaranja zadruge pokazalo se izvanrednom idejom što se i pokazalo na sajmovima zadrugara koji su prezentirali svoje proizvode. Hvala lijepa. Hvala. Gospođa zastupnica Božica Šolić. Izvolite. **Šolić, Božica (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Na samome početku važno je istaknuti da je izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2007. godinu sveobuhvatno tj. cjelovito i vrlo je kvalitetno. Kroz izvješće je vidljivo poboljšanje materijalnog statusa hrvatskih branitelja te cjelokupne skrbi. Sredstva Ministarstva branitelja u razdoblju 2004. godine do 2008. godine udvostručena su što pokazuje da je Vlada Republike Hrvatske i resorno Ministarstvo itekakvu brigu i značaj iskazalo braniteljskoj populaciji i i njihovim obiteljima te je u 2007. godini za provedbu braniteljskog zakona utrošeno 5 milijardi 622 milijuna 477 tisuća 820 kuna. Najveći dio utrošen je na prava iz mirovinskog osiguranja i to 4 milijarde i 168 milijuna kuna. Oko 800 milijuna kuna na trajna novčana prava je utrošeno. 253 milijuna 136 tisuća kuna utrošeno je na stambeno zbrinjavanje te su zbrinuti svi najteži invalidi. 194 milijuna kuna na prava iz zdravstvenog osiguranja su utrošena. 42 milijuna kuna za zapošljavanje te na ostala prava u nešto manjim iznosima ali moram napomenuti za razliku od prethodnog zakona koji je donesen 2001. godine uvedena su brojna poboljšanja te ću istaknuti najznačajnija. Uveden je novi pravni institut najniže mirovine za korisnike obiteljske, starosne ili invalidske mirovine hrvatskih branitelja. Ne zastarijevaju prava po osnovi smrti hrvatskih branitelja koji je učinio samoubojstvo kao posljedicu psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani Republike Hrvatske. Produžen je rok za podnošenje zahtjeva za status hrvatskog ratnog vojnog invalida kao i priznanje prava na obiteljsku invalidninu nakon smrti hrvatskog branitelja koji je umro od bolesti. Važno je istaknuti da je ukinut institut prevođenja braniteljskih prava koji je bio temelj diskriminacije svih branitelja. U 2007. godini isplaćen je dug za 11 tisuća 563 korisnika mirovine i to u iznosu od 199 milijuna 805 kuna a koji je nastao nepoštivanjem i neprovođenjem Zakona iz 2001. godine. To je važni podatak kojega bi trebao kolega Kotromanović slušati ali evo vidite nema ga u sabornici. Vlada Republike Hrvatske je u kolovozu 2007. godine usvojila nove programe, a to su program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje 2008. do 2011. godine. Te program za poboljšanje kvalitete življenja u obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a za razdoblje od 2008. do 2011. godine. U 2007. godini dodijeljeno je 20 osobnih automobila s prilagodbama za 100%-tne hrvatske ratne vojne invalide prve skupine. A samo da napomenem da je od 2004. do 2007. godine dodijeljeno 355 automobila za hrvatske ratne vojne invalide koji su trebali biti dodijeljeni još 2003. godine. Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja odobrio je ukupno 7 tisuća 45 stipendija. A iznosi stipendija povećani su za 100% te za srednje škole iznosi 400 kuna, a za fakultete 1000 kuna. Isto tako u 2007. godini sa radom je otpočela i Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te je u izvještajnom razdoblju odobrila korisnicima financijsku pomoć od 5 milijuna 341 Korisnicima opskrbnine isplaćeno je za 2007. godinu 126 milijuna 277 tisuća 667 kuna te su uključeni putni troškovi dolaska na liječničko povjerenstvo što je povećanje za 23,25%. I na I na kraju da zaključim. U cijelosti podržavam Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2007. godinu. Odbor za veterane Domovinskog rata, to moram reći na kraju svog razlaganja, da je isto tako jednoglasno podržao ovo izvješće. Ja se danas čudim svom kolegi Kotromanoviću da ovoliko je nezadovoljan sa izvješćem, a digao je ruku kao i mi svi drugi da smo zadovoljni i da podržavamo izvješće. Hvala vam lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U 17 i 44 će isteći vrijeme za prijavu od 10 minuta. Na redu je gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Demokratska smo zemlja, pa ne moramo svi jednako misliti, pa onda mjestu čuđenju nema. Bilo bi nenormalno da svi imamo jednako mišljenje. Pa onda bismo svi bili u HDZ-u ili bi svi bili u SDP-u, ali hvala Bogu to nije tako. Ali da prijeđemo na bit. Evo, kasni je sat pa nisam htio ispravljati krive navode, a bilo ih je, već ću sada sve reći što slijedi. Kao i svake godine pred nama je Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja. Znači, pravo i mjesto i vrijeme za davanje jedne ocjene o onome što je učinjeno ili nije učinjeno na poboljšanju položaja hrvatskih branitelja u društvu. Kao što se moglo pročitati u uvodnom dijelu izviješća, a i čuti danas od predstavnika Vlade. Vlada je prilično zadovoljna učinjenim i to je njezino pravo. Ona tako smatra da je sustav skrbi za hrvatske branitelje stabiliziran. Uvijek sam govorio i 2000. i 2004. i danas da Hrvatska spada u red zemalja koja je možda na najsveobuhvatniji način riješila status svojih veterana. Tako je bilo devedesetih, tako je bilo dvije tisućite, tako je i danas. Ali u provedbi šteka. To moramo priznati. Znači, da li je to baš tako? Da li sustav skrbi ili je toliko dobar? Na to pitanje najbolje mogu odgovoriti sami branitelji svaki ponaosob. Svako generaliziranje i govorenje u ime svih više ne može proći. Osobno bih volio da se mogu složiti sa ovakvom ocjenom Vlade, jer bi to značilo da smo bliže uređenju Hrvatske kao pravne ili kao sređene države. Ali to nije baš tako. Na nekoliko primjera nastojat ću pokazati da se prema mome osobnom shvaćanju kako bi uređeno društvo i država trebali izgledati, što ja slažem se da se ne morate složiti sa mnom, nikako se ne radio o stabiliziranom sustavu skrbi, štoviše može se reći da je sustav skrbi za hrvatske branitelje destabiliziran jer je izvor iskrenog nezadovoljstva znatnog dijela braniteljske populacije, ne kažem cjelokupne populacije posebno onog koji je s puškom u ruci sudjelovao u obrani domovine. Mislim da nitko ovdje u Hrvatskom saboru ne može reći da se većina hrvatskih branitelja slaže sa brojem branitelja u registru, recimo gdje se brojka sa 403000 koliko ih je bilo krajem 2003. godine povećala na gotovo 495000 sa vjerojatnom tendencijom i daljnjeg povećanja. Obrazloženja kojih smo se naslušali iz Ministarstva obitelji i branitelja, da je branitelja toliko jer su ih toliko popisali MORH i MUP kao da ova dva ministarstva ne čine hrvatsku Vladu su najblaže rečeno neozbiljna. Vlada ne želi priznati, a što je opće poznato da su se devedesetih godina, znači za vrijeme HDZ-ove vlasti kao što vi uvijek govorite o SDP-ovskom vremenu 2000., 2003. godine. Evo sada vas podsjećam na devedesete potvrde dijelile svima onima koji su recimo dobili spomenicu Domovinskog rata ili onima za koje su posebno oformljena ad hoc povjerenstva u civilnim institucijama davali takve statuse. Pa i sami znate da je pokojni predsjednik države Franjo Tuđman na daleko manju brojku od 380000 hrvatskih branitelja koji su mu podastrli reagirao sa nevjericom, a ipak je on bio i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga. I sada smo zaista u interesantnoj poziciji. Ja kao osobno njegov svojevremeni kritičar podržavam njegov stav o ovome pitanju, dok HDZ-ova Vlada želi svoga bivšeg predsjednika u svemu demantirati, pa čak i u ovome. ni to nije toliko važno. Najvažnije je da je ovakav registar i sve što iz njega proizilazi naišao na kritike i to onih hrvatskih branitelja koji su se borili, ništa nisu dobili, niti su išta i tražili, a jedino što traže to je da ih se ne omalovažava sa ovakvim brojkama. Da sustav ne funkcionira, a ovo govorim već godinama dobronamjerno, krajnje dobronamjerno. Svjedoči čitav niz događaja nasilja najgore vrste, gdje se ustanovilo da su počinitelji, a to vrijedi za sve građane, ne za samo hrvatske branitelje već za sve građane i pored utvrđenih dijagnoza teških psihičkih poremećaja, znači ne PTSP-a već teških psihičkih poremećaja i koji su uz to bili evidentirani kao osobe sklone nasilju uredno imali dozvole za držanje i nošenje oružja. I nakon ovoga višestrukog ubojstva u Zagorju, gdje je svirepo ubijeno čak i dijete nikoga u vlasti izgleda to ne zabrinjava. Postavlja se pitanje koga ova Vlada štiti? Nasilnike, beskrupulozne tipove spremne na sve, proistekle iz rata ili ne proistekle, svejedno je ili obične, poštene građane. Imamo zadnji skandalozni slučaj koji dominira danima na naslovnicama novina. Jedan od čelnika lokalne braniteljske udruge osumnjičen je za teško razbojstvo. Možemo reći događa se i uistinu se događa. Ali taj čovjek postavljen je političkim dekretom na to mjesto. Hoćete li reći da to opet nema ništa sa Vladom i njezinom politikom. Jedan stabilan i dobro uređen sustav zasniva se na časnim i poštenim ljudima, a ne onim drugim. Da politika ove Vlade i njezina provedba nisu postavljene na dobre temelje svjedoče i primjeri korupcije prilikom izdavanja liječničkih nalaza. Dijagnoza 1 i 2 vjerojatno su samo vrh ledenoga brijega. Neka pravna država jasno ustanovi svoje. Ali neprecizan zakon, stalni pritisci na liječnička povjerenstva, te nepostojanje kontrole, odnosno nespremnosti da se ona provodi dovela je do navale na medicinske ustanove i to svi vrlo dobro znamo. Samo nekoliko podataka. Krajem 2003. godine, znači vrijeme mraka, bilo je oko 32000 hrvatskih ratnih vojnih invalida. Od 2000. do 2003. brojka se gotovo nije mijenjala. Danas ih je po izvješću 44600. Broj umirovljenih osoba krajem 2003. godine bio je oko 20000. Brojka se u odnosu na 2000. godinu uvećala za 10%, znači za nekih 2000. A danas ih je 38000 samo 26% više u odnosu na prethodnu godinu. Većina ovoga uvećanja zasniva se na dijagnozama PTSP-a i ostalih psihičkih oboljenja pri čemu nitko ne dovodi pri tome u pitanje stvarno oboljele. Sad ću nešto reći nisu moje riječi, pa ako me netko želi ispravljati neka to uzme u obzir. To su riječi doajena hrvatske psihijatrije Eduarda Kleina koji je prije nekoliko tjedana dao intervju jednom našem tjedniku. Ovdje je intervju, pa ga mogu i pokazati. Pod naslovom "Crna strana hrvatske psihijatrije" Klein govoreći o odgovornosti hrvatske psihijatrije za toliko broj lažnih dijagnoza, kaže među ostalim, citiram: "Zašto je toliko lažnih dijagnoza napisano, vama je jasno kao i meni. To nije politička psihijatrija, ali je sramota psihijatrije. Zašto vlast ne reagira? Vlast se ne boji pravog PTSP-ovca, već lažnog i ne želi reagirati. Vlast se isto boji jer voli dobre fotelje." Završen citat. Volio bih da taj intervju gdje Klein također kaže da pravi bolesnici rijetko koriste bolest kao alibi. Pročitajte, možda bi shvatili da ovakav vid skrbi ne vodi nikamo. Dobar sustav skrbi za veterane onaj koji će zbrinuti najteže invalide, koji će zbrinuti obitelji poginulih i nestalih i to se čini i to je dobro. I koji će omogućiti svim ostalim braniteljima da rade i zarade i tako omoguće dobar život sebi i svojoj obitelji, a tu smo zakazali. Umjesto proaktivnih mjera školovanja, doškolovavanja i zapošljavanja, ova Vlada je preuzela isključivo pasivne mjere i to je njezino pravo, da se razumijemo. One su, istina kratkoročno prijemčivije za pojedinca, ali dugoročno ni on ni šira zajednica od toga nemaju koristi. Posebno zajednica. To najbolje pokazuje broj novozaposlenih hrvatskih branitelja koji se iz godine u godinu smanjuje, što znači da također i smanjenje broja nezaposlenih hrvatskih branitelja na burzi treba iščitavati ne kao njihovo zaposlenje, već kao dijelom i njihovo povećano umirovljenje. A kako smo zaboravili u svim ovim pričama običnog branitelja svjedoči i pitanje jednog od njih, pa evo ovo je i prigoda jer sam mu obećao da ču to pitanje postaviti, zbog čega se opskrbnina koja je 2001. godine uvedena upravo za obične hrvatske branitelje nesposobne za privređivanje, a koji nemaju status HRVI-ja, zbog čega se već 6 godina nije nije povećala, već iznosi tih niti tisuću i 100 kuna. Znači, to je samo djelić onoga što pokazuje da mjesta zadovoljstvu nema i kada Vlada govori o stabiliziranju sustava sveukupne skrbi za sve kategorije sudionika rata, na djelu je čisto bacanje prašine u oči. Bolji položaj u društvu hrvatskih branitelja, ali i svih ostalih građana može osigurati samo sposobna i poštena vlast. Vlast koja će biti u stanju suzbiti stalne izbore nezadovoljstva u društvu, a to su korupcija i kriminal. Budući vrijeme ističe, evo dobro što smo imali izvješće i što se osobno mene tiče, primam ga na znanje. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak. Gospodin Josip Đakić. Izvolite.

ljudi na čelo lokalnih HVIDRA-i ili udruga. To je apsolutno netočno jer provodi se demokratski izbor kao na lokalnom nivou, tako i na županijskom, tako i na državnom. I za nekoga kao osobu birali su ljudi i glasovali za njega. To što je on počinio ili ne počinio, dokazat će pravosuđe. Mi smo učinili svoje, isključili ga iz sustava pravosuđe neka kaže svoje i nikada više neće biti s nama. I netočno je da je sustav na bilo koji način narušen skrbi za branitelje. U vaše vrijeme bio je srušen. Samo ću dat jedan primjer, a to je da ste za načelnika i voditelja centra za PTSP Šibensko-kninske županije postavili gospodina Kurtova, vašeg koalicijskog partnera sa stručnošću automehaničara. Hvala. Ako ste se obratili gospodinu Pančiću sa druže jer ste zajedno bili branitelji, O.k., ali ako su drugi razlozi tog obraćanja, onda to nije

Dobro, idemo dalje, nije to ništa strašno. Ovako, ima riječ gospodin zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo, čuli smo već iz izlaganja našeg državnog tajnika kao i predstavnika klubova da ubiti Klub SDP-a podržava ovakve mjere koje su učinjene da onaj koji govorio u ime kluba, a to je gospodin Kotromanović kao hrvatski branitelj koji je predsjednik Odbora za veterane, i jasno je iščitao iz ovoga izvješća da je ono zapravo sveobuhvatno, da je potkrijepljeno u svim segmentima i kao što je Pero Mlinarić nabrojio, svih ovih 18 stvari koji čine prava hrvatskih branitelja u svim segmentima su potkrijepljena u ovom izvješću. Naravno da je ono trn u oku svima onima koji nisu mogli izdvojiti iz proračuna tolika sredstva, naravno da je trn u oku jer je duplo veći nego u vaše vrijeme, gospodin Pančić. Za 5 milijardi 622 milijuna 477 tisuća kuna spram onih 2 milijarde i 800, spram onih dana kada za HVIDRA-u nije bilo ni lipe jer su sljedbenici ministra Šuška. Spram onih dana kad su se ukidala prava i sankcionirala, kad su se revidirali i sramotili hrvatski branitelji, kad su se prozivali ratni vojni invalidi, pa čak i Nojko Marinović kao general koji je sa šarapnelom u glavi, kao i Darko Beštek, kao i svi drugi koji su doživjeli traume i ne bih naglašavao i ne bih uspoređivao. Tablice sve govore, kroz godine što je uzrokovalo i što su posljedice. Ja ih neću navesti namjerno i ne želim da to budu ikada posljedice. Trajna briga i skrb definira se u svim segmentima, naravno da se iziskuje još puno materijalnih sredstava, prije svega da se podmire one prostori i stavke koje su 2007. godini 6 milijuna 999 tisuća, ali nije to, to je za jednu godinu, to su upravni sudovi, općinski sudovi, županijski sudovi stigli donijeti presuda. Postoji još niz presuda. Samo 8 stotina i još nešto je na upravnom sudu u vezi svojih prava. kada će doći na red, i za njih se treba osigurati sredstva. Isto tako, i niz onih koji su obespravljeni morali su biti kroz prijašnje proračune nadoknađeni. Važno je za reći da priznajete i vi, ali kažite da jedna populacija nezadovoljnih. Minimalna mirovina koja je za svakog hrvatskog branitelja osigurana zasigurno čini zadovoljstvo te populacije. Za one, kao što sam čuo danas da se govori, da ima onih koji gladuju. Ne može biti nitko gladan kada ima pravo na opskrbninu, na opskrbninu koja je tisuću i 92 kune. Zapravo, samo treba podnijeti zahtjev i ostvariti i u vaše je vrijeme ona bila, koliko ste je dodijelili, to je pitanje. Možda postoje oni koji danas se boje podnesti, ali mi ih educiramo i kažemo da stvarno na to imaju pravo, da svoja prava ljudi koriste kako bi imali osnovne potrebe za život. Kako populacija hrvatskih branitelja ne bi bila po bilo kojem segmentu oštećena, pristupilo se kroz sve ove godine i povratku koji slijedi iz prevođenja iz jednog zakona pa do onoga 97. pa do onoga 2001. pa sada i po ovom zakonu kada je prevođeno, isto tako treba razlike isplatiti. Za prošlu 2007. godinu isplaćeno je što je od bitnih značajki 199 milijuna i 563 korisnika. Isto tako postoji obaveza i u ovoj godini za razlike za 2006. i prva tri mjeseca 2007. u iznosu 222 milijuna kuna. I tako ćemo stvarno po onim zakonskim regulama i osnovama potkrijepiti populaciju hrvatskih branitelja koja to zaslužuje. Da nije nje, mi danas vjerojatno ne bi u ovom hrvatskom Parlamentu raspravljali o Zakonu o pravima branitelja, tko zna kakav bi zakon bio na snazi, možda još onaj iz NOB-a. Možda bi za vas vrijedilo više kao i za gospodina Kajina kojega nema ovdje, a ne želi nikada usporediti da 42

S kojim vrijednostima? Sa vrijednostima primanja? Da. Različita su primanja. Ja mislim da smo različite i pothvate učinili, da je ovo stabilna demokratska država ustrojena na drukčijim uzusima nego što je bila ona za koju su se borili i ti partizani. Čast svima onima koji su stvarali one granice koje se bore protiv antifašizma, ali među njima postoje i oni koji su zakrvavili ruke na nevinim i koji su bez suda i pravosuđa ubijali i danas još uvijek postoji vrijeme kada bi trebali biti sankcionirani i kažnjeni. Stoga kada se osvrćemo na ovaj zakon želimo reći da je preokupacija i cilj trajna pomoć, briga i skrb za hrvatske branitelje, da je kroz kroz edukaciju, kroz PTSP centre, kroz sve moguće forme kao i kroz liječenje. Vidim da toplice u kojima su ugovorene medicinska rehabilitacija 100%-tnih invalida, da čak dvojica nisu se ni odazvala od onih kojima je ponuđeno da budu opskrbljeni tom formom. Isto tako ono što je državni tajnik naglasio, zapravo sve je rečeno definitivno jasno i glasno, tablice su prekrasno učinjene. Da je u prošloj 2007. godini samo 71 braniteljska zadruga dobila po 150 tisuća kuna potpore kako bi se u njoj zaposlili hrvatski branitelji kako bi kroz nju stvarali i opskrbljivali, kako bi služili za svoje obitelji i za sebe da mogu živjeti dalje sretno i bogato. Isto tako želim naglasiti da kroz ovaj zakon stvarno prezentirano je sve i ona naša trajna briga i skrb koju smo se obavezali o stambenom zbrinjavanju. Točno je da 12 tisuća zahtjeva za kredit ili formu stambenog zbrinjavanja postoji. Točno je da nalazimo rješenje kako ćemo što veći dio kreditom potkrijepiti uz pomoć ili suradnju naših banaka, tj. pogotovo poštanske banke kao što smo govorili prije ili vjerujem da ćemo naći moment. A isto tako želim naglasiti da jedan dio lokalnih jedinica samouprave se odnosi baš sa dužnim poštovanjem prema populaciji hrvatskih branitelja, osigurava prostor i zemljište, oprema ga infrastrukturom komunalnom i na njemu ministarstvo gradi objekte za stambeno zbrinjavanje, dok drugi se na to oglušju iako imaju zakonsku odrednicu da da osiguraju zemljište, opreme zemljište za stambenu izgradnju stambenih jedinica sa stanovima ili za individualnu stambenu izgradnju svih onih koji žele graditi individualno objekte. Znamo da je teško u gradovima koji su uz more gdje se razvija turizam, osigurati velike parcele i veliko zemljište. No međutim, nitko ne traži da bude prvi red do mora parcela. Neka se osigura u bilo kojem dijelu grada, samo neka se osigura, tako će se skrb i briga za za stambeno zbrinjavanje te populacije sigurno što prije riješiti. I mi kao HVIDRA Republike Hrvatske uz ministarstvo puno puta smo slali i potpore i opomene i molbe i žalbe da se riješi prostor, međutim negdje se oglušuju i nikada i nikada ne odgovore i nikada ne riješe. Vidimo da kroz ove prijedloge u nekoliko naših gradova je osiguran prostor za stambeno zbrinjavanje moglo bi ih naglašavati, ali evo mislim da ih je tek jedno šest u pitanju. Isto tako želio bih apelirati ovim putem na sve druge da što brže i hitnije osiguraju prostor kako bi se stambeno zbrinulo što više ljudi. Kroz sve forme zapošljavanja hrvatskih branitelja došlo se je do toga da se je smanjio broj nezaposlenih i dalje se čine veliki napori da što veći dio braniteljske populacije bude zaposlen i da kroz rad privređuje za potrebe sebe i svoje obitelji kako ne bi bili skloni bilo kakvim drugim porocima nego rad je u biti i najveći lijek za ono ono što se čini stres i ratni stres. Ono što želim naglasiti da kroz županije jasno je vidljivo da je kroz mjere 4, kroz mjeru 6, kroz mjeru 7 ukupno zaposleno po našim županijama 519 ljudi. Vidimo kroz ovo izvješće da postoje i državne službene institucije koje ne poštuju zakon i koje ne poštuju članak 35. zakona o prioritetu hrvatskih branitelja kod zapošljavanja. Želim naglasiti da to se ne bi trebalo događati, iako vidljivo je da u rezultatima prijava, malo prijava ima sa ostvarenim rezultatom, više je onih koji su odustali ili koji su zapravo zapravo bili odbijeni da nisu imali pravo, naravno pod jednakim uvjetima kako to i stoji. Evo ja ću pohvaliti ovo izvješće koje stvarno je sveobuhvatno, koje kroz proračunska sredstva od 5 milijardi i 600 milijuna zasigurno opskrbljuju dobro populaciju hrvatskih branitelja. Ima još segmenata koja će se dorađivati u trku, ali prvo se moraju riješiti oni zaostaci. Isto tako želim naglasiti da kao što su u cijelom proteklom vremenu što smo vidjeli da je ministarstvo gospođe potpredsjednice Vlade Jadranke Kosor uvijek ocijenjeno bezuvjetnom ocjenom Državne revizije pa stoga mislim da su sva sredstva pravovaljano usmjerena i utrošena što isto u prijašnjem razdoblju nije bilo baš za pročitati. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo repliku, gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. Mome drugu Đakiću, evo replika da može odgovoriti, jer ispravljanje krivih navoda nije baš nekakav demokratski standard. Znači kada kolega Đakić govori o daleko većim sredstvima danas nego jučer, treba reći da mirovine tada nisu vođene u sastavu ministarstva već u Mirovinskom fondu tako da je to nekih milijarda i pol, 2 milijarde više a istovremeno broj korisnika danas je daleko veći nego što je bio jučer. Ali ostavimo to po strani. Razlikovanje kako je bilo jučer a kako je bilo mogu se tome priključiti. Mogu reći da u prošlo vrijeme u prošloj Vladi i u prošlom ministarstvu nije bilo korupcije u ministarstvu, uzimanja novca od hrvatskih branitelja a to je bio upravo slučaj u vrijeme gospođe Jadranke Kosor kao ministrice. Također nije bilo korupcije u liječničkim povjerenstvima ili se ona suzbijala a danas vidimo hvala Bogu imamo je. Ako vidite tabelu suicida o kojima također ne bih ja previše ni ona se bitno nije promijenila samo onda je bio kriv zna se tko a sada o tome nećemo govoriti. Meni je žao isto zašto ovdje kao na početku ne sjedi gospodin Beštek. Nekako ste ga se lako odrekli nakon što je izgubio sudsku presudu. Žao mi je što je do svega toga došlo ali tu i HVIDRA ima svoje prste. Također mogu reći da moj zakon ako je to već moj zakon ali mislim da je to bio zakon koji je izglasao Sabor nije pao na Ustavnom sudu a ovaj aktualni zakon je pao u onome dijelu oko upisa djece kada smo vam govorili da ne idete u to, da to nije dobro na kraju je to palo. A što se tiče predsjednika kaštelanske HVIDRA-e ja sam jučer gledao gospodina Strizu, nisam vidio vas. U svakom slučaju djelovao je uvjerljiv, barem u ovome dijelu kada je govorio o pritisku HVIDRA-ine središnjice na postavljanje gospodin Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo, moram pojasniti da je oduvijek u Ministarstvu branitelja su se vodile mirovine, ovo je apsolutno netočno da su se vodile u mirovinskom fondu. Naime, kada govorimo o suzbijanju korupcije onda nema ni boje ni funkcije, ni bilo kakve pozicije čovjeka koji ne bi bio dodirljiv u današnjem političkom svijetu i pravosudnom svijetu, kao što je bilo kod vas dok su štitili pa i samoga vas. Ne znam gdje su silne tisuće komada cigle u Bosni završile koje se ne mogu naći ni dan danas za pomoć bosanskim Hrvatima u Posavini. Pitanje još i danas se postavlja gdje je to. Ne znam što je to bilo. To je bilo mazanje očiju. Niti su sagrađene kuće, niti su pomognuti oni koji su ostali bez kuća. Ne znam kako je to vaše ministarstvo radilo. Kad se tiče …/Govornik se vašom prozivkom je čovjek stradao. A pogreškom koga? Pere Kovačevića kao pravnika koji mu je napisao krivo rješenje. Čovjek ostvaruje pravo i danas koristi to pravo ali nije proveden bio upravni postupak. I to recite istinu kao ministar. Kad ste saznali, kad su vam službenici objelodanili onda bi najrađe potunjili glavu ali niste mogli jer ste bili napuhani kao paun i niste čovjeku pružili ruku i rekli u čemu je problem. Da ste to učinili vi bi bili politički pobjednik nad svima onima da ste rekli da je netko u ministarstvu pogriješio kada je pisao rješenje i stavio na to rješenje o pravu na tuđu pomoć i njegov krivi urbroj i klasu. To je učinio Pero Kovačević i vi ste sami digli kaznenu prijavu protiv njega ne za taj slučaj nego za još nekoliko slučajeva. To recite. Budite iskreni pa recite kako je došlo do slučaja Beštek. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Replika gospodin zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. (SDP)** Uvaženi predsjedniče Sabora. Pa ja stvarno ne bih htio da se ova govornica koristi za politiziranje ove vrlo osjetljive problematike. hvala vam. i još vode hrpe upravnih spora znači ljudi koji još rješavaju svoj status, koji ga nisu mogli riješiti iz razno raznih razloga. Nažalost, veliki dio ljudi je svoj status riješio na jako ajmo to tako reći i netransparentan način. Osobno iz primjene svoga oca ću vam reći da je '94., '93. su status RVI se mogao dobiti za 15 tisuća maraka ako niste bili u ratu ili za 10 ako ste bili. I ja vas pozivam i apeliram i na vas da objavite Registar branitelja jer nema časnije stvari, nema svetije stvari u ovoj državi od biti na tom popisu onih ljudi koji su svoju krv prolili za ovu zemlju. I pozivam vas upravo da to napravite. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Pa naime, kada već imate saznanja da je netko tražio novac za status vašega oca onda kao častan čovjek, kao moj kolega saborski zastupnik imate dužnost i vaš otac je imao tu građansku dužnost da je prijavio da se taj slučaj rasvijetli, da se uhiti onaj tko je tražio da na bespravan način da nekome ono što mu ne pripada. Kad kažete da se slažete sa mnom. Da, točno je. 850 slučajeva je još neriješenih koji se vode pred Upravnim sudom. Ima još i 2 tisuće i nešto slučajeva koji danas vode upravni postupak u stjecanju svoga prava iz braniteljske populacije da nemaju točan datum od kada do kada su bili. Vode upravni postupak, vode upravne sporove da bi ostvarili svoje pravo. Negdje su zanemarili onda kada je bilo vrijeme da uzmu, promijene vojnu knjižicu staru za novu, da se u nju upiše, poštambilja i kad vide to, imaju kod sebe i znadu točno da im je pravo napisano u njihovom registru, u vojnom odsjeku, u policiji ili bilo kojoj instituciji za koju su radili, da li su radili u službi državne sigurnosti ili bilo kojoj drugoj organizaciji koja je bila u svrhu i potpori oružanim snagama kao i MUP-u. Isto tako, želim naglasiti da problematiku kojom se bavimo zasigurno nije lako ni gledati ni trpjeti i bolesti naših prijatelja suboraca kroz vrijeme one kulminiraju, kroz vrijeme tko zna šta se komu događa u glavi i što su posljedice rata. Tako spominjati slučaj Zagorja mislim da je zapravo u ovom Parlamentu strašno kao što je to naglasio gospodin Kajin prije. Teško je mjeriti što se u glavi čovjeka dogodilo. Napravio je niz kaznenih djela i ono je stvarno bilo masakr, za svaku osudu. Ali opet čovjek treba pogledati da je ta osoba ipak bila bila ta koja je oslobodila, koja je dizala stijeg na Knin. I sada budite pametni u svemu tome jedno mora anulirati drugo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Idemo dalje. Gospođa zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Iz ovog Izvještaja provedbe Zakona o pravima hrvatskih branitelja izdvojila bih i zapravo podržala ovaj program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih za razdoblje od 2008.-2011. godine, zapravo kao nadogradnju prijašnjih programa upravo zbog toga što je to sigurno jedan pomak u rješavanju problematike nezaposlenosti hrvatskih branitelja, kad znamo podatak da je postotak nezaposlenih branitelja u odnosu na ostale nezaposlene 8,4% u državi Hrvatskoj, a u nas u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 11,5%. Isto tako bih izdvojila program spomenuti danas za poboljšanje kvalitete življenja i obitelji poginulih hrvatskih branitelja, hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a, isto tako razdoblje 2008.-2011. godina koji će se provoditi, kao nam je i državni tajnik rekao, prikupljanjem dostupnih podataka o prevalenciji primarne i sekundarne traumatizacije i to organiziranjem pregleda, odnosno praćenjem zdravstvenog statusa one četiri ciljane grupe koje vidimo ovdje u izvještajima. Danas bih se zapravo osvrnula na centre za PSP, odnosno psihosocijalnu pomoć koji su osnovani '95. godine u okviru Vlade Republike Hrvatske sa programom za pomoć civilnim i vojnim žrtvama Domovinskog rata kao i njihovim obiteljima. Naime, centri su osnovani u svim županijama i postoje kao takvi dan danas s tim da se samo područje njihovih djelovanja s vremenom mijenjalo. Prvih par godina taj program je bio isključivo, zapravo uključivao je i neke oblike liječenja, dok se kasnije taj dio liječenja i to psihoterapijskih liječenja, odnosno psihoterapija prebacivala u ambulante, međutim zadržavao se jedan savjetodavni rad sa stradalnicima rata i jačao se socijalnopravni oblik pružanja pomoći istima. U 2007. godini kao vidimo u izvještaju ugovor o djelu je sklopljen sa 141 stručnim suradnikom, tako da u centrima radi 141 honorarni djelatnik, odnosno 14 stalnih zaposlenika. Kad govorim Centar za psihosocijalnu pomoć Dubrovačko-neretvanske županije on zapravo ima 6 honorarnih zaposlenika, i ima samo jednog stalnog stalnog zaposlenika. Broj intervencija je 3 tisuće 653, broj korisnika je 2 tisuće 587. Županija naša ima svoje centre u Dubrovniku, Metkoviću, Vela Luci, broj djelatnika se drastično smanjio od prije recimo 3 godine, mada su potrebe povećane i nema uopće socijalnog radnika. Kad to raspodijelimo u ta tri grada, Dubrovnik znači ima 2 psihologa, jednog psihijatra, jednog pravnika, to je taj stalni djelatnik, Metković ima jednog liječnika školske medicine, jednog pravnika i Vela Luka ima psihologa. Znači to su svi djelatnici koji obavljaju psihosocijalnu pomoć braniteljima, odnosno njihovim obiteljima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. A rad tog centra je slijedeći: savjetodavan je, to su razgovori sa braniteljima i njihovim obiteljima, civilnim stradalnicima, zatim su to pravni savjeti, rade se grupne terapije, sada su se branitelji organizirali u klubove veterana, zatim su to bračni tretmani. Iz razgovora sa djelatnicima iz ovih centara sam doznala da sve ima više žena koje dolaze sa svojom problematikom. One sve češće dolaze, dolaze sa obiteljskim problemima, a isto također se javljaju djeca iz tih obitelji. U djelokrug centra za pomoć spada još i obilazak terena, oni odlaze po potrebi. Branitelji koji dolaze sigurno da se osjećaju bolje i ovi koji redovno dolaze neusporedivo su bolji od branitelja zapravo koji ne dolaze u ove centre. Prema tome, to govori o potrebitosti, odnosno opravdanosti postojanja centara. Međutim, postoje problemi, a to su problemi kao što sam prije spomenula problemi djelatnika kojih ima malo. Ja sam spomenula za Dubrovačko-neretvansku županiju, ja sve mislim da bi i ostali kad bi proučili sve te probleme vidjeli istu problematiku kao i ovdje, a druga stvar je, glavni problem dubrovačkog centra je prostor. Do prije dvije i pol godine bili su smješteni u zgradi Ureda za obranu, međutim ta zgrada Ureda za obranu je otkazala smještaj kad se renovirala bez mogućnosti povratka, iako se znalo da je broj zaposlenika pa i prostora se reduciran je značajno, te da im tolika zgrada i prostor zasigurno neće trebati. Centar je tada dobio dvije prostorije u staroj bolnici, iza Odjela patologije koja se tek nedavno iselila. Prema tome, do tada su korisnici, pa i djelatnici morali prolaziti pored patologije, često je bilo neizbježno susretanje sa svim sadržajima rada patologa. Mora se priznati da je to sigurno, definitivno retraumatiziranje, ne samo stradalnika rata, nego i djelatnika centara. O svemu ovome su mediji pisali, "Slobodna Dalmacija" i drugi, međutim nisam sigurna da su zapravo oni koji su trebali dobiti informaciju o tome dobili informaciju. Također sam iz iskaza djelatnika ovog centra doznala da su pokušali zakazati sastanak sa čelnicima grada. Isto tako da su slali dopis Ministarstvu branitelja, ali nisu dobili nikakav odgovor. U jednom trenutku im je dodijeljen nekakav prostor, ali nisu ni to mogli ostvariti. Prema tome, u trenutku kad su se trebali iseliti iz zgrade Ureda za obranu tada im je dozvoljeno da uđu bar u ove prostore u kojima su danas i tako su još uvijek u tim prostorima stare bolnice okruženi potpuno neprimjernim prizorima socijalnim slučajevima smještenih u toj staroj bolnici, na žalost i narkomanski odbačenih igala. I zaista ne mogu vjerovati da se ne može naći prostora za centar u kojima se pomaže našim veteranima, bivšim braniteljima. Pa oni su bar to zaslužili. Ima naravno gradova u Hrvatskoj koji su vrlo velikodušno izišli u susret sa svojim centrima, pa se spominje Pula, Zadar, Osijek, čak u Zadru moram naglasiti da ima čak 12 stručnjaka koji rade u centru. Nije mi jasno zašto se u Dubrovniku ne može tako nešto riješiti. Zaključno možemo reći da postoje znači dva osnovna problema. To je znači povećanje broja djelatnika, odnosno osiguranje adekvatnih prostora, jer isto tako iz iskaza djelatnika rekli su da kad su bili u starim prostorima, boravili su tamo 10 godina, branitelji su rado dolazili i radili su i grupne terapije i osjećali su se dobro, međutim većina ih je, u ove sada nove prostore ne dolaze upravo zbog neadekvatnosti tih prostora, a godišnje se napravi i dvije i pol tisuće usluga. Prema tome, cilj je da branitelji dolaze i njihove obitelji,

s ove strane znamo nekada malo pretjerati ali uvijek znamo i pohvaliti suprotnu stranu ako je nešto dobro napravila. Pa i ovi projekti za zapošljavanje sigurno su jedan od kvalitetnijih što ova Vlada provodi s tim da moram reći da smo ih 2001. godine upravo mi uz puno muke i nespremnosti na suradnju različitih institucija u društvu upravo pokrenuli. S tim da bi se moglo zaključiti kada gledamo samo izvješće da je broj nezaposlenih hrvatskih branitelja koji se smanjuje rezultat ovih projekata za zapošljavanje. Sigurno je. Ali kad vidimo smanjenje broja nezaposlenih i kad vidimo da se istovremeno smanjuje broj novozaposlenih hrvatskih branitelja. 2003. godine to je bilo nekih 11 tisuća. 2006. godine 9 tisuća 600, a 2007. godine 8 a istovremeno vidimo treću tabelu a to je povećanje broja umirovljenika što znači da se preljev hrvatskih, nezaposlenih hrvatskih branitelja umjesto u smjeru novozapošljavanja preljeva u umirovljene osobe što jedan dio ljudi sigurno po starosti tamo i treba završiti, ali veliki broj je mladih, relativno mladih ljudi, srednja generacija koja je još sposobna za privređivanje i u tom je problem. još ovo oko PSP centara prošle godine kada smo govorili o izvješću za onu godinu rečeno je da su svi, da su, da je svim centrima pronađen adekvatan prostor tako da ne znam u čem je problem? Kako to da onda Dubrovnik ga nema? … … /Upadica: Da, pa zato sam i htjela upitati kako riješiti tu problematiku jer stvarno je problematika u gradu Dubrovniku./

Da li županija gdje smo bili, PSP centar je bio podstanar u obrani. Dakle u onom trenutku prije nego što je 1997. stvoreno tj. 1998. stvoreno Ministarstvo branitelja. Slučajno sam i ja iz obrane pa znam taj problem. Kako je došlo da dođe tamo trenutno, vi ste iz Dubrovnika, ne znam, tamo je prostor izuzetno teško naći. Tako nama objašnjavaju. Prostor za stanove, obveza lokalne uprave i samouprave za davanje zemljišta i komunalnog uređenja. To se i cijenjeni zastupnik Pančić sigurno sreo kada je bio ministar i zna da to ide jako teško bez obzira tko je na vlasti. E sad to je odgovor na to. Jedino gradnja, kvadrat u Dubrovniku vi znate koliko košta. Evo ja sam sad trenutno u Zagrebu. što se tiče registra cijenjeni zastupniče Pančić pa to je vrlo jednostavno. Vi ste rekli da je početkom 2001. godine kad ste vi ili 2003. kad je bio, vi ste skupljali podatke za registar 403 tisuće jel' tako? Što ga niste objavili? Tad Zakon o zaštiti osobnih podataka nije bio. To je bilo, isto tako ste imali isti problem kao i mi a to je da MUP tj. Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane su jedini nadležni za davanje podataka o sudjelovanju u Domovinskom ratu. Mislim to smo jedanput ovdje, stalno potičemo, recikliramo istu raspravu, a podatke znamo tko daje, na temelju čega daje. Zašto MUP i MORH nemaju službene evidencije ili imaju takove kakove imaju mislim da ćete morati pitati MUP i MORH, ne Ministarstvo obitelji i branitelja i međugeneracijske solidarnosti. I zadnje, dakle gospodine Pančić kao ministar znate da je opskrbnina 33% proračunske osnovice. Proračunska osnovica kada se utvrđuje? Prilikom donošenja proračuna. A glasujete za takav jedan proračun ovdje u Visokom domu. Dakle u Zakon je ušlo 33% proračunske osnovice plus 50% za one koji su samohrani roditelji i to mi ispunjavamo. Što se tiče izvješća izvješće nosi naziv Izvješće o provođenju Zakona o pravima hrvatskih branitelja za 2007. Ja mislim da većina rasprava osim koje idu u smislu i u smjeru da mijenjaju zakon nemaju, protiv ovog izvješća nisam čuo nijednu korektnu, nijednu Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (SDP)** Znam da Vlada želi biti apsolutno u svemu u pravu. Ali ne možete reći da niste čuli niti jednu suštinsku grešku. A što su ovi ljudi hvalili ili kritizirali, govorili, već ukazivali na određene greške. A to što se zakon provodi na taj način ne jednom je rečeno da je problem ne u zakonu što piše jer on može biti neprecizan, naginjati na jednu ili drugu stranu ali problem je često u provedbi. I provedba Zakona najviše muči određeni krug branitelja pored toga što netko može reći da on nije u zakonu. Ali dobro znamo da je to zakon prvenstveno o stradalnicima. Ali ne možete također i nikome spočitnuti da govori općenito i o braniteljskoj populaciji koja sebe u ovome zakonu ne pronalazi iz ovih ili onih razloga. Gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. **Čuljak, Tomislav (HDZ)** Predsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Dosta toga je već rečeno u dosadašnjim raspravama u Izvješću o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji tijekom 2007. godine. Zbog toga sam odlučio skratiti svoju raspravu ali ipak želim iskoristiti priliku i kao zastupnik u Hrvatskom saboru ali i hrvatski branitelj želim pohvaliti sve one koji su doprinijeli da se ovakav zakon izglasa i ovaj zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2005. godine na čelu sa ministricom Jadrankom Kosor, državnim tajnikom Ivićem i svim predstavnicima braniteljskih udruga koji su doprinijeli da jedan ovakav zakon bude donesen. I ovo izvješće za 2007. a i ono prije znači za 2006. zapravo potvrđuje da je zakon koji je donesen bio realan i usklađen sa financijskim mogućnostima Republike Hrvatske. Prava koja hrvatski branitelji ostvaruju provođenjem tog zakona nisu nikakve privilegije, jer zapravo branitelji nisu privilegije ni očekivali niti su ih tražili, već samo ostvarivanje propisanih prava koja trebaju omogućiti normalan život njima i članovima njihovih obitelji. Ovo izvješće po svim poglavljima ukazuje na brojčane pokazatelje ostvarenih prava, ali svim braniteljima je zapravo još važnije uvažavanje i takav odnos prema njima koji je razmjeran njihovom doprinosu obrane Republike Hrvatske, a time i u doprinosu u stvaranju Hrvatske države koja je danas pred ulaskom u NATO i Kada govorimo o hrvatskim braniteljima nikada nemojmo zaboraviti branitelje koji su u obrani Republike Hrvatske položili svoje živote. Isto tako ne smijemo zaboraviti na žrtvu velikog na žrtvu velikog broja hrvatskih branitelja koji su ranjeni, na one koji su bili zatočeni i na branitelje koji se vode kao nestali i još uvijek se ne zna njihova sudbina. Pojedinačni incidentni ili ekscesi pojedinaca iz populacije branitelja ne smiju izazivati generaliziranje svih branitelja, jer u svakom žitu ima i kukolja, a većina branitelja su časni i pošteni članovi ovoga društva. Kao što je bilo časno i njihovo sudioništvo i doprinos u Domovinskom ratu. Naravno da ću podržati ovo izvješće, naravno sa zadovoljstvom. Hvala. Na redu je gospodin zastupnik Ivo Andrić. Izvolite. **Andrić, Ivo (HDZ)** Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Prije svega osjećam potrebu reći rečenicu, dvije o radu Odbora za branitelje koji je jednoglasno donio, odnosno prihvatio ovo izvješće i ono što je najbitnije pored nas koji smo sudionici tog odbora, odnosno članovi odbora ovo izvješće su podržale i udruge proistekle iz Domovinskog rata. Dakle, bitnije je da su oni podržali, nego što smo mi podržali, jer upravo oni su korisnici i prava proisteklih iz ovoga zakona i o ostvarivanju ovih prava ovisi egzistencija i članova navedenih udruga kao i njihovih obitelji. Na samom početku želim pohvaliti ovo cjelovito izvješće, jer ovo je treća godina od provođenja novog Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a iz izvješća se da vidjeti da je sustav sveukupne skrbi za sve kategorije sudionika i stradalnika Domovinskog rata konačno stabilizirano. Mjesečno je bilo prosječno 43769 korisnika osobne invalidnine sa oštećenjima organizma sa najmanje 20%. To je povećanje za 4,45% više nego u prethodnom izvještajnom periodu, a za isplatu istih utrošeno je 2,45% više sredstava nego u 2006. godini. Za obiteljsku invalidninu kao osnovno pravo po osnovi gubitka člana obitelji iako je bilo 26,33 procenta manje korisnika u 2007. godini isplaćeno je 254 milijuna 664 tisuće kuna što je za 3,26% više nego u 2006. godini. Isto tako, odredbom članka 78. stavak 6. zakona roditelji smrtno stradalog branitelja koji nisu korisnici mirovine po Zakonu o mirovinskom osiguranju, niti su u radnom odnosu ostvaruju pravo, a takvih je u izvještajnom periodu bilo prosječno 1676 korisnika što je za 10,4% manje nego u 2006. godini, a isplaćeno je sveukupno 57 milijuna i 408 tisuća kuna što je za 11,8% manje nego u 2006. godini. Po osnovi trajnih novčanih prava u 2007. godini bilo je 679 prosječnih korisnika što je 8% više u odnosu na 2006. godinu, a isplaćeni u iznosu u 2007. godini je 814 milijuna i 38 tisuća kuna što je za 4 i pol posto više u odnosu na 2006. godinu. Do povećanja broja korisnika došlo je i zahvaljujući i potpisanom međudržavnom sporazumu između Republike Hrvatske i Federacije Bosne i Hercegovine o pravu pripadnika Hrvatskog vijeća obrane po ovom zakonu. U njihovo ime zahvaljujem i Vladi i nadležnom ministarstvu, a ujedno i apeliram da se ažuriraju postupci priznanja prava sukladno ovom zakonu za još nekoliko stotina pripadnika Hrvatskog vijeća obrane koji zbog određenih administrativnih prepreka još uvijek ne ostvaruju svoje pravo. Ono što je posebno potrebno u ovom izvješću istaknuti jeste stambeno zbrinjavanje. U izvještajnom razdoblju riješeno je 1076 zahtjeva, od toga 86 zahtjeva riješeno je dodjelom stana, 990 dodjelom stambenog kredita za različite vidove stambenog zbrinjavanja. Naravno, pored toga su i kuće za sto postotne invalide, kupnja dovršenih stanova i stanova visoke dovršenosti za stradalnike Domovinskog rata, sanacija stamben ih građevina, sanacije kuća za sto postotne invalide, građevine u pripremi izgradnje. Pored izgradnje, sanacije i pripreme ide se i sa projektom rješavanja pristupačnosti objektima osoba sa invaliditetom. Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata u Zavodu za mirovinsko osiguranje ostvaruju pravo na starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu, obiteljsku mirovinu, najnižu mirovinu, te prava na naknadu plaća u svezi s pravima stečenim na temelju preostale radne sposobnosti. U 2007. godini na ime svega navedenog hrvatskim braniteljima je isplaćeno 4 milijarde i 167 milijuna i 982 tisuće kuna, a mirovinu je koristio prosječno 50561 korisnik. Prosječna invalidska mirovina u 2007. godini iznosila je 5068 kuna bez poreza i prireza, a koristilo ju je prosječno 38344 korisnika. Obiteljsku mirovinu koristilo je prosječno 12098 korisnika sa prosječnom obiteljskom mirovinom u 2007. godini od 7127 kuna. Također, osjećam potrebu istaknuti da je u 2007. godini za 11 tisuća i 563 korisnika mirovine isplaćeno je 199 milijuna 895 kuna na ime obveze isplate duga za razliku mirovina iz 2003. godine i prvih 6 mjeseci 2004. godine. Za pohvalu je svakako i onaj dio u izvješću koji tretira mirovine pripadnika Hrvatskog vijeće obrane i članova njihovih obitelji. Budući da je odlukom Ustavnog suda ukinut članak 53. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kojima su određene kategorije ostvarivale prednost pri upisu u srednje škole, te visoka učilišta, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor potpisali su dana 27. 27. ožujka 2007. godine sporazum o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja sukladno kojemu sveučilišta u okviru akademske samouprave sama mogu donijeti poticajne mjere za upis kandidata iz predmetne kategorije koji su zbog težine posljedica rata dovedeni u neravnopravan položaj s ostalim kandidatima u pogledu pristupa visokom obrazovanju. Za svaku pohvalu je podatak da je na visoka sveučilišta u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2006. i 2007. u navedenoj kategoriji bilo upisano 8 tisuća 160 studenata. Iskreno se nadam da će u narednoj akademskoj godini ovaj broj biti povećan. Također je za svaku pohvalu i javni poziv koji je raspisan za financiranje troškova pripremnih tečajeva za upis na visoka učilišta u akademskoj godini 2007./2008. za djecu smrtno stradalo od hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Pravo na korištenje besplatnih udžbenika sukladno članku 57. zakona i pravilniku, koristilo je 6 tisuća Na kraju želim istaknuti program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske za razdoblje 2008./2011. kojim se nadograđuje prijašnji program. Osnovni cilj ovog programa je podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanje za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje njihove formalne naobrazbe sukladno novim tehnološkim zahtjevima i davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja, bilo samostalno, bilo kroz zadruge. Zbog svega navedenog, podržavam ovo izvješće. Hvala.

ministarstvo je napravilo izvješće, poslala ga ovom Domu, poslalo ga Odboru za veterane i poslalo ga svim krovnim udrugama proistekli iz Domovinskog rata, ono što su oni radili sukladno zakonu i koliko im je novaca dodijeljeno u 2007. godini. Na toj sjednici, čelnici udruga proistekli iz Domovinskog rata su jednoglasno podržali to izvješće, pohvalili njegov rad i svakako da se za slijedeću godinu može nadopuniti sa novim aktivnostima, ali za to treba osigurati i novce. Izvješće od 136 stranica je transparentno, vidljivo, iz njega se može iščitati i vidjeti svaka kuna, odnosno sva prava hrvatskih branitelja i na koji način su oni to ostvarivali. to ostvarivali. Vlada će biti zadovoljna kada ovih dana Sabor usvoji ovo izvješće, onda će znači biti zadovoljni, prihvatili su ga branitelji, prihvatio ga Sabor i tek tada će biti Vlada zadovoljna sa radom tog ministarstva. Naime, državni tajnik je kazao sve manje-više što sam ja pripremao, pa mi je to uskratio, ali ja bih se danas osvrnuo na, dao svoj komentar na određene diskusije koje su bile ovdje. Drago mi je da su svi klubovi dati, osigurati nova sredstva, da treba pomoći hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima, da taj zakon treba još i obogatiti sa sredstvima da bi se on mogao bolje provoditi i da bi se riješio i problem upošljavanja, edukacije i rješavao problem stambenog pitanja da onda ne bi nam dolazile ove točke od 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Osim jednog zastupnika koji je pričao o velikim privilegijama hrvatskih branitelja. Pa ja bih ga podsjetio na stranici 3 da su to privilegije baš pod 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17 pa će samo neke ovako pročitat. Da danas hrvatski branitelji dan danas to putem suda rješavaju svoje probleme, psihosocijalni program da košta preko 11 milijuna, pa onda da i dan danas rješavamo problem za naše i stopostotne invalide, odnosno prilagođavamo ovaj prijelaz javnim ustanovama, a poglavito većine urađena, ali tamo gdje je kat jedan, najžalosnije što smo potrošili 8 milijuna i 207 tisuća kuna za pokop hrvatskih branitelja koji su umrli od bolesti i koji su se ubili. To je naša privilegija, to je privilegija naših kolega iz Domovinskog rata. I sad da ne pričam o ostalima, da je dan danas još ne znamo gdje se nalaze naši prijatelji, odnosno rodbina od obitelji nestalih da ne zna gdje se nalaze kosti i da ih dan danas pronalazi ministarstvo i da vrši sam pokop. Broj pripadnika hrvatskih branitelja svaki puta, i na prošlom izvješću traži se od Ministarstva branitelja, a svi smo svjesni svjesni davno prije, možemo reći prije nekoliko godina da su potvrde o pripadnosti brigadama davali zapovjednici, odnosno odjeli u brigadama, pa su to bila zborna područja, pa su to bili korpusi, danas je to isključivo pravo već godinama Ministarstva obrane, odnosno MUP-a preko njihovih službi. Za taj je dio i dalje bilo 500 tisuća branitelja, i dalje je bilo 100 tisuće neborbenog sektora, kao ratni zapovjednik, znam da ne može biti 350 tisuća vojnika, da nema 150 tisuća neborbenog sektora. Ne može funkcionirat, neka pogledaju bilo koji armiju svijeta. Nadalje, iznešeno je nekoliko obmana, netočnih podataka kako je samo Republika Hrvatska Republika Hrvatska se samo brine za svoje branitelje u cijeloj maltene Europi, a mi znamo gdje su se vodili ratovi u proteklih 20, 30 ili 40 godina i koja je to nenaoružana vojska koja se formirala u Domovinskom ratu maltene goloruka pobijedila 4. odnosno 5. armiju svijeta ili Europe, pa onda koliko nas je bilo. Jednog dana će se i taj podatak otkriti točno. Zna se i sada, ali za javnost onda će vjerojatno svi ušutiti oko tih stvari. Kaže da je proračun 5% proračuna. Meni je drago što sam čuo danas od kolegica i kolega da oni svi traže veći proračun i više sredstava za naše prijatelje u ovome dijelu. Pa evo u samo ovom izvješću mogu samo kazati da ga sa zadovoljstvom mogu prihvatiti i pohvaliti zato što je ono onako kako je, ono je transparentno i vidljivo da se vidi svaka kuna, odnosno kako je potrošena. To je zakon. To je provedba zakona, a ne nekakav drugi dokument o kojem se danas pričalo. I svakako da bi trebalo raditi u narednom periodu, nastaviti sa ovim mjerama 4, 6 i 7 za poticaj kod upošljavanja i otvaranja novih zadruga da se branitelji skinu sa te tisuću i nekoliko kuna pomoći, da se pokušaju vratiti u radni odnos, znači da pokušaju raditi i da daleko manje razmišljaju o onome najgoreme, a to je ono što se dešava. Pazite među 400 ili 500 tisuća branitelja u toj masi uvijek imate čovjek koji će izvaditi pištolj, ubiti sebe ili ne daj Bože drugoga. To je normalno. U takvoj masi ljudi ima, zacijelo mora biti pa tako i kod naših branitelja, jer se treba sjetiti kuda su prošli, početak, sredinu i gdje su danas. Pa kada slušaju određena izvješća kako ih blatiju i klevetaju pojedinci, onda nikakvo čudo nije što se svašta dešava. Ja bih htio kazati, u izvješću se državni tajnik dotakao, pripadnika Hrvatskog vijeća obrane. Republika Hrvatska, govoriti ću samo o jednome dijelu pošto nemam vremena, znači sjeverni dio Slavonije koji graniči, znači granica Save a s druge strane je Bosanska Posavina, koji zasigurno nije samo branila se znači granica Republike Hrvatske na rijeci Savi nego po vojnim doktrinama, znači da ima se pravo braniti po dubini dok, koliko neprijatelj ima dalekometnog topništva, znači 30 pa i više kilometara, znamo da je iz Bosne i Hercegovine granatiran i Zagreb 95. godine, ne samo što je bilo na samom početku. Zahvaljujući toj obrani koja je bila u Bosanskoj Posavini i pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane nije se dozvolilo da granica bude na Savi, odnosno tim svim snagama koje su poslije potpisivanja sporazuma koji su iz Slovenije došli, koji su iz Srbije došli, znači nije se dozvolilo da napadaju izravno Hrvatsku nego se amortiziralo kroz Bosansku Posavinu. Tamo je kolegice i kolege na stotine tisuća ljudi koji su izginuli, tamo su ljudi bez prava, oni su danas u Republici Hrvatskoj zato što u Republici Srpskoj ne mogu živjeti mislim da bi trebalo požuriti završiti ovaj dio sa ranjenim, a razmišljati i o onim ljudima koji su bili cijelo vrijeme, znači pet godina u ratu, koji su bili, koji su obolili, koji imaju PTSP, koji su se ozlijedili, koji za sada nemaju tu mogućnost i nemaju prava. Budimo sigurni da su ti ljudi u Bosanskoj Posavini, pa neću sada kazati od Livna do Neretve i srednje Bosne, da su oni amortizirali velike snage koje bi izravno udarile na Republiku Hrvatsku i napale granicu i tamo gdje nisu znači kao što je to urađeno u Kostajnici, u Dvoru itd. itd. Sa zadovoljstvom prihvatiti ću ovo i mislim a je ovo jedno od jako dobrih transparentnih izvješća i zahvaljujem svima onima koji su kazali da treba još dodatne pomoći hrvatskim braniteljima. Hvala. Poštovani gospodine predsjedniče, dame i gospodo. Evo kao i većina onih koji su raspravljali, puna potpora ovom izvješću. Jednako tako puna potpora svemu onome što Ministarstvo branitelja čini glede skrbi za hrvatske branitelje. Sve to što ministarstvo čini možemo reći jedan je sveobuhvatan dobro definiran, uređen i financijski dobro strukturiran program. Svakako posebnu pažnju zaslužuje briga o zapošljavanju hrvatskih branitelja, zadruge hrvatskih branitelja ne samo zato da ti ljudi rade nego zato da se ti ljudi socijaliziraju i da mogu kvalitetnije funkcionirati u društvu u bitno drugačijim okolnostima u odnosu na okolnosti rata. Značaj obrazovanja itekako je važan Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja. 10 tisuća stipendija jednostavno čini mi se da je ona najvažnija, najsnažnija, najdugoročnija investicija Ministarstva branitelja. Trajanje i dosezi, brige o hrvatskim braniteljima, djeci hrvatskih branitelja kroz edukaciju, kroz obrazovanje trajna je vrijednost hrvatskog društva i zbog toga taj fond zaslužuje ja bih rekao i punu medijsku afirmaciju. Ali ono što često naglašavam, prava hrvatskih branitelja temelji se na istini o Domovinskom ratu i ta istina na žalost ja bih rekao ipak organizirano se raznim emisijama, raznim režijama ugrožava. Budimo sigurni da jedan dio hrvatskih branitelja, ne mali broj njih, takve neprihvatljive teze o karakteru Domovinskog rata, o zločinačkom pothvatu doživljava i kao vrstu stresa koja utiče na njihovo mentalno zdravlje, koja utiče na njihovu stabilnost, koja utiče na kvalitetu njihovog života, ali ne samo njih, njihovih obitelj, njihovog okruženja i toga moramo biti svjesni. Jedna neprofesionalna, nekorektna, nedobronamjerna poruka, jedna nedovoljno profesionalno napravljena emisija pravi nered u obiteljima, u glavama tih ljudi i ja bih rekao i u hrvatskom društvu. Čini mi se da nismo dovoljno svjesni kompleksnosti problema koji je vezan uz mentalno zdravlje hrvatskih branitelja. To je zaista složen problem ne samo za ne samo za psihijatriju, ne samo za medicinu nego za čitavo društvo. Depresije, posttraumatski ratni sindromi, neuroze, psihoze. I na kraju brojevi. Tisuću 870 suicida je broj koji upozorava. Svake godine 119 suicida, to znači da i ovih dana i u onom narednom razdoblju do kraja ove godine možemo očekivati da će se nažalost dogoditi nešto što je neprihvatljivo. Kako se suprotstaviti tom problemu, kako ga prepoznati, kako ga spriječiti? Nije to samo izazov za hrvatsko društvo, nije to samo izazov za Ministarstvo branitelja. To je izazov i za struku. Netko je lijepo rekao jednu rečenicu i ja je želim citirati i često naglašavam: "Rat ubija i one koji misle da su ga preživjeli!". naglašavam: "Rat ubija i one koji misle da su ga preživjeli!". Taj koji je to izrekao mislio je pri tome na mnogobrojne suicide i upozoravao je one koji su preživjeli ali koji su mentalno stradali, nemojte se veseliti jer nije sigurno da ćete preživjeti. Suicidi, razna oboljenja, rak i mnoge druge bolesti posljedica su stresa koji se dogodio u njihovim glavama sa ozbiljnim, teškim posljedicama. Kad raspravljamo o tom problemu onda ima dosta neinformiranih i među onima koji su danas ovdje govorili pa su govorili da je to specifični hrvatski problem, da nema takve države u svijetu koja toliko izdvaja o svojim braniteljima kao što je Hrvatska. I to je potpuno netočno. Suicidi među veteranima su danas stvarno, aktualnost, ne među vijetnamskim veteranima nego među ljudima koji danas odlaze i vraćaju se i iz mirovinskih operacija i UN-a ali i NATO-a. Suicidi među ratnim veteranima Iraka, Afganistana nisu beznačajni. S obzirom na složenost tog problema, izazovi s kojima se susreću ta društva, te države NATO je pred godinu dana ili nešto manje organizirao jedan war …/Govornik se ne razumije./… kako smanjiti broj suicida među povratnicima iz mirovnih operacija. Bio sam jedan od pozvanih govornika i sad nije ovo ni mjesto o tome detaljnije razgovarati ali za sve one koje to može interesirati. Jedan ugledni nizozemski izdavač objavit će vrlo skoro knjigu zbornika radova koji opisuje kako se suočavati s tim ozbiljnim problemom. Ne zaboravimo da je to nešto što je važno i za hrvatske ratne veterane. Kroz misiju u Afganistanu prošlo je tisuću ljudi. S kojim traumama, s kojim posljedicama, to je nešto što interesira ne samo nas kao Ministarstvo obrane, ne samo nas kao hrvatsko društvo nego ja bih rekao to interesira sve druge koji sudjeluju u tim zahtjevnim mirovnim operacijama. Imao sam priliku pred godinu i pol dana kad je išlo hrvatsko izaslanstvo u Minnesotu čuti jednu tešku konstataciju, 50% rastava braka među onima koji su se vratili iz takvih mirovnih operacija. Američko Ministarstvo obrane kad je netko rekao ovdje da nitko toliko ne ulaže kao hrvatsko Ministarstvo branitelja, onda ću vas podsjetiti Ministarstvo ratnih veterana ulaže 100 milijardi dolara I još nešto što nije suvišno naglasiti a možda nas upozorava da i mi možda možemo učiniti više ne samo kroz možda Ministarstvo branitelja nego posebno kroz suradnju Ministarstva branitelja sa drugim ministarstvima, pa reći ću konkretno Ministarstvo znanosti. I sam sam voditelj jednog znanstvenog projekta koji je vezan uz probleme trauma i koji financira između ostalih Ministarstvo znanosti i NATO-ov znanstveni odbor. Postoje mnoge nove metode kao što su "Stress Exposure Therapy", "Stress Inaculation Training" itd. koje nude daleko bolje rezultate u sprječavanju suicida u odnosu na klasičnu tradicionalnu farmakoterapiju. Ministarstvo branitelja čini zaista mnogo i to se vidi u izvješću na stranici 110 kroz oblik psihosocijalnih oblika pomoći, županijski centri za psihosocijalnu pomoć, broj intervencija, broj korisnika. Sumarno broj intervencija 70 tisuća 311, broj korisnika 53 tisuće. Ono što bi bilo jako dobro da se struktuira statistika tih izvješća, da se vidi koliki je broj intervencija zatražio prosječni hrvatski branitelj sa psiho traumama. Regionalni centri za psiho traumu, statistika broj intervencija 187 tisuća. Značajna financijska sredstva. To sve pokazuje da problem mentalnog zdravlja je onaj problem koji ostaje jednako težak kao što je bio. Ali ne samo u Hrvatskoj negdje u svijetu. Nažalost, suvremena znanost koja se bavi tim problemima a posebno farmakoterapija ne daje odgovarajuće rezultate i zbog toga je logično i prirodno da se traže nove metode liječenja. Ono što želim na kraju naglasiti, ne zaboravimo da u Republici Hrvatskoj postoje centri izvrsnosti koji se bave tim problemima na Institutu "Ruđer Bošković", u Dubravi a i nekim drugim institucijama i Hrvatska može biti i svakako u jednom dijelu istraživanja predstavlja centar izvrsnosti. I mislim da zajedničkim naporima u budućnosti možemo biti još učinkovitiji, ne samo u interesu hrvatskih branitelja, ja bih rekao možda i u širem interesu svih onih koji se u svijetu susreću s tim teškim problemom. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala, gospodine predsjedniče Sabora. Evo, na samom početku bih želio reći da kada imamo jedno ovakvo izvješće u raspravi onda ako ponekad dođe i primjedba sa oporbene strane to zapravo ne znači da mi ne podržavamo izvješće nego da želimo još na neke momente ukazati što bi trebalo učiniti da skrb o braniteljima i njihovim obiteljima bude bolje i kvalitetnija mi se ponekad čini da su predstavnici vladajuće većine u Saboru nedovoljno kritični, to razumijem. Ali ponekad treba biti kritičan i ako budemo zajedno kritični u područjima koja nisu dobro riješena onda će iduće godine kad budemo imali ovo izvješće i zadovoljstvo branitelja biti puno veće. Posebno se to tiče dijela zdravstvene zaštite. Mislim da se tu treba još puno napraviti i da u ovom trenutku možemo reći da zapravo ne postoji specifična zdravstvena zaštita branitelja, pa čak ni ona deklarativna. Također želim naglasiti da branitelji ne traže da budu privilegirani, oni samo žele da budu zdravi i da dobiju onu zdravstvenu zaštitu koju zaslužuju. Na žalost ja smatram da ako govorimo o zdravstvenoj politici za branitelje da još uvijek ne postoji sustavni nadzor i praćenje zdravstvenog statusa ratnih stradalnika, da je kod nas dugi niz godina bila prisutna multiplikacija kako broja branitelja, odličja, ratnih vojnih invalida, i posebnog broja oboljelih od PTSP-a. Evo kolega Ćosić je puno govorio o tome. Uglavnom se sa svim tim slažem. Međutim, ono što je kod nas također prisutno, a to je da PTSP vrlo često, na žalost, nije bio medicinska nego jedna socijalna dijagnoza i kroz utvrđivanje takve socijalne dijagnoze pokušalo se rješavati nekakve probleme koje je trebalo rješavati na druge načine. Ono što je posebno bitno naglasiti da kod nas se zdravstvena politika prema braniteljima zapravo ne uvažava jednu činjenicu, a to da hrvatski branitelji jesu sastavni dio hrvatskog društva, međutim oni su vrlo heterogena skupina koja se razliku i po znanju i po sposobnostima, po starosti, po radnom stažu, i ono što je vrlo bitno po mjestima stanovanja koja su gospodarski značajno različita od županije do županije. I onda možemo tu zdravstvenu politiku prema braniteljima gledati iz dva kuta. Prvi kut je odnos samog zdravstvenog sustava prema braniteljima, a drugo je odnos zdravstvenog sustava prema struci. I što možemo vidjeti? Ako gledamo ovaj prvi kut, onda imamo nejednako dostupnu zdravstvenu zaštitu braniteljima, imamo odsustvo posebnog praćenja zdravstvenog stanja branitelja, imamo zanemarivanje preventivnih pregleda branitelja kao nešto što bi trebalo biti najbitnije, imamo sustav usredotočen na PTSP, a zanemarivanje drugih bolesti, imamo ne tako rijetko malu mogućnost rješavanja zdravstvenih problema u mjestu stanovanja obzirom na specifični problem branitelja. I drugo, što je jako bitno, a to je odnos zdravstvenog sustava prema samoj struci. Na žalost imamo odsutnost stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika za rad s braniteljima, mnogi od njih ne znaju kako raditi s braniteljima, imamo nedostatak stručne kontrole, imamo nedovoljan broj osposobljenih medicinskih djelatnika koji dobro poznaju braniteljsku populaciju. I stoga, ono što mi kao zastupnici ovog Sabora moramo tražiti da se reforma zdravstvenog sustava odvija istovremeno na način da u nju ide i reforma veteranske zdravstvene skrbi i to na način da se mora osigurati jednaka dostupnost zdravstvene zaštite svim braniteljima bez obzira gdje žive i da se mora razviti specifična, braniteljima prilagođena zdravstvena zaštita unutar tog reformiranog zdravstvenog sustava gdje, ponavljam, to ne znači da branitelji trebaju biti privilegirani, ali prema njima mora biti specifičan i drugačiji zdravstveni pristup. I to se može ostvariti kroz nekoliko područja. Svakako treba osigurati dodatna sredstva u proračunu, u HZZO-u treba osigurati jedan poseban odjel za zdravstvenu skrb o braniteljima koji bi to radio i statistički, i farmakoekonomski. Vrlo je bitna primarna zdravstvena zaštita budući je to mjesto gdje će se branitelji najčešće javljati, a tu moramo ići i tražiti bolju edukaciju liječnika primarne zdravstvene zaštite i ostalog medicinskog osoblja o specifičnim problemima braniteljima, intenziviraju preventivni pregledi branitelja kojih praktično nema i naravno budući ćemo kako je rekao ministar Milinović drugačije financirati primarnu zdravstvenu zaštitu, dakle ne samo glavarinom, nego i putem posebnih posebnih projekata koji će se financirati liječnicima primarne zdravstvene zaštite, onda bi te specifične projekte vezane za branitelje trebalo dodatno financirati. Također smatram da bi grupna praksa trebala biti jedno rješenje, jer čuli smo da je mentalno zdravlje zapravo najveći problem u ovakvom trenutku kada su liječničke ordinacije u zakupu gdje jedan liječnik zapravo pokriva određeno područje, mislim da bi grupna privatna praksa na nekim štamparovim temeljima u koja bi uključila psihijatriju i psihologiju u takve centre sigurno doprinijela kvalitetnijem rješavanju problema branitelja. I naravno smatram da moramo oformiti i regionalne centre koji bi upravo radili ono što ovog trenutka fali, a to je sustavno praćenje zdravstvenog stanja branitelja kako bi se na temelju sustavnog praćenja vidjelo koji su najveći problemi i onda na temelju tih problema kreirali preventivni pregledi, …/Govornik se ne razumije./… populacije unutar populacije branitelja koji će biti najosjetljiviji prema određenim bolestima koji se češće javljaju u toj populaciji. I onda bi na vrhu te nekakve specifične zdravstvene zaštite branitelja trebao biti jedan nacionalni centar koji bi sve te podatke skupljao na jedno mjesto i kreirao strategiju na koji način educirati sve zdravstvene djelatnike, i nezdravstvene djelatnike u sustavu zdravstva koji rade s braniteljima. Tako da bih ja zaključio da jedna specifična zdravstvena skrb branitelja koje ovog trenutka u Hrvatskoj nema, ne daje posebna prava braniteljima, ali ona osigurava da se braniteljima pruži skrb koju oni imaju imaju pravo, kao zapravo i svi ostali građani Republike Hrvatske, ali obzirom na ono što su prošli u svom životnom vijeku imaju i pravo da im se omogući taj specifičan pristup. Toga ovog nema, u ovom izvješću vidimo da to fali, i smatram da bi se trebalo potruditi da se to u budućem periodu promijeni. Hvala. I kao posljednji od zastupnika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Evo na tragu ovoga što je gospodin Željko rekao u mnogome ću skratiti ovu svoju raspravu imajući u vidu i broj preostalih zastupnika ovdje, ali isto tako ću reći da smatram da je i poziciji i opoziciji u interesu svakako u krajnjoj liniji kvalitetno rješavanje svih pitanja, svih životnih pitanja hrvatskih branitelja i njihovih obitelji. Pa evo i ovu raspravu ću tome prilagoditi i ponuditi i da tako kažem određene prijedloge koje bi se mogli ugraditi u sam zakon, a to je svakako, s obzirom da evo imam iskustva kao čelnik lokalne samouprave, to su ove obaveze lokalne samouprave prilikom izgradnje ili kolektivnih zgrada zgrada stanovanja ili pojedinačnih kuća, odnosno građevina za hrvatske branitelje, posebice za invalide. Smatram da se tu neizostavno moraju uključiti državna javna poduzeća kao što je elektroprivreda, jer pomalo je i suludo da to zakon nije zakon nije predvidio s obzirom da su to obaveze jedinice lokalne samouprave, a cjelokupni prihod hrvatske elektroprivrede, odnosno i samo poslovanje hrvatske elektroprivrede bi mogao omogućiti i besplatno priključenje i same troškove priključenja tih građevina na elektroenergetski elektroenergetski sustav. Ovo govorim i stoga, zbog toga što ni jedna jedinica lokalne samouprave, iako po zakonu ima pravo, nije zatražila povrat tih sredstava. Tu je svakako pitanje koje nije ovdje sadržano u ovom izvješću, a znam da evo i bivši državni tajnik gospodin Ivić upoznat s tim problemom. To je pitanje spomensobe za hrvatske branitelje u Đakovu gdje se još uvijek vodi ne spor nego jednostavno prepiska između dvaju ministarstava. Naime ta spomensoba odnosno poslovni prostor dodijeljen je HVIDRA-i Đakovo još 2001. godine ne upravljanje sa, na rok od 10 godina i od tada se, od tada se to nije pomaklo. Isto tako, a evo nadam se da će i odgovorni u Ministarstvu i jednom i drugom i Ministarstvu hrvatskih branitelja isto tako i u ovom Ministarstvu prometa i veza prometa i veza u svakom slučaju tu … /Govornik se ne razumije./ … s obzirom da je ta zgrada bila pod Ministarstvom branitelja a poslije je prešla pod upravljanje Ministarstva mora i toliko za ovaj izvještaj ali je vezano za udruge proizišle iz Domovinskog rata koje djeluju na području Đakova, to je pitanje Časničkog doma u Đakovu koji je 1/1 vlasništvo Grada Đakova, a koji je 1991. godine radi potreba obrane Republike Hrvatske i samog Đakova dan u nadležnost Ministarstva obrane. Međutim taj Časnički dom je sada dan na upravljanje privatnoj tvrtki Pleter i ja ne vidim nikakvog razloga da se on u konačnici i ne vrati Gradu Đakovu posebice stoga što su u taj prostor smještene i određene udruge proizišle iz Domovinskog rata. Vezano za samu zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja smatram da je potpuno nelogično da pojedini hrvatski branitelji invalidi Domovinskog rata moraju organizirati humanitarne akcije, koncerte kako bi spasili nogu, ruku i odlazili na liječenje ili diljem Europe ili ili u Ameriku gdje naše Ministarstvo na adekvatan način ne reagira. Tu je svakako i još uvijek velik broj nezaposlenih hrvatskih branitelja i ovaj ogroman broj suicida i kako je uvaženi kolega Čosić rekao ta samoubojstva se dešavaju gotovo svaki, svaki drugi dan. Smatram da, i to je i moj prijedlog da se u jedno ovakvo izvješće ili u sam zakon ugradi i troškovi pravne pomoći hrvatskim braniteljima koji su optuženi na međunarodnom sudu u Haagu jer smatram da nikakve zaklade i nikakvi obiteljski budžeti, proračunu ne mogu osigurati pravo na stvarnu pravnu pomoć. Isto tako smatram da bi ovo jedno izvješće trebalo sadržavati i troškove suđenja hrvatskim braniteljima za eventualne počinjene ratne zločine ovdje u Republici Hrvatskoj. Na samom kraju samo izvješće je temeljeno na Zakonu o hrvatskim braniteljima. Smatram da postoji, postoje evo za mene jedna jedina stvar za koju smatram da u ovom izvješću ne bi trebala stajati. Mislim da je tu trebalo pronaći neku drugu pozicijju u Državnom proračunu. To je ovih 2000 kuna za proslavu 60 godina nogometnog kluba u Bogdanovcima. Smatram da to bez obzira što je to hrvatski nogometni klub Bogdanovci su bili pod okupacijom, ali smatram da u svakom slučaju jedna takva, takav zahtjev nije uopće bio primjeren za Ministarstvo hrvatskih branitelja i za ovaj izvještaj jel? Na taj način se može otvoriti i eventualno i dodatna pomoć Dinamu i Hajduku i svim ostalim klubovima. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o ovoj točci dnevnog reda. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. A sutra u 9 i 30 sati nastavljamo s radom sa točkom dnevnog reda: Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi, P.Z. broj 56, hitni je postupak. Doviđenja!